Отже, прошу народних депутатів зареєструватись. Прошу провести реєстрацію. Зареєстровано 333 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Хочу оголосити, що до мене в президію надійшла заява від двох фракцій на перерву, яку вони готові замінити на виступ, - від фракції "Опозиційний блок" і групи "Відродження". І вони готові замінити перерву на виступ. 3 хвилини на виступ. Надається слово Ігорю Шурмі, будь ласка. Ігор Шурма, "Опозиційний блок". В січні минулого року була внесена Постанова за номером 5642 про визнання роботи незадовільною тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я пані Уляни Супрун. За цей період часу, поки постанова сюди не вноситься, ми є свідками сотні випадків захворювання на ботулізм, десяток смертей, 8 тисяч хворих на кір зі смертельними випадками, сотні випадків гепатиту. Ми на сьогоднішній день маємо погодження з їхнього боку перечислення за кордон 10 мільярдів гривень на придбання ліків. І станом на сьогоднішній день немає ні ліків і немає грошей. З тих ліків, які поступили, на 135 мільйонів гривень є протерміновані ліки, які треба знищувати і тратити кошти нашого бюджету. За цей рік не запущена жодна станція екстреної медичної допомоги, центр, відповідно до вимог законодавства. І накінець ми маємо на сьогоднішній день що? Ми маємо ще цікаву заяву рішення господарського суду, до якого звернулося відповідно Міністерство охорони здоров'я. В рішенні зазначається, що позовна заява була підписана т.в.о. міністра Супрун. Серед документів, які додаються до позовної заяви, відсутні докази, що підтверджують виконання обов'язків міністра Супрун. інформації про Міністерство охорони здоров'я, це в рішенні суду, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, не міститься відомостей про те, що Супрун виконує обов'язки міністра. За таких обставин суду не доведено, що позовну заяву Міністерства охорони здоров'я підписано особою, яка має право її підписувати від імені позивача. Якщо вона не має права підписувати будь-які заяви, як можна було призначати будь-якого із заступників? Це означає, що всі накази, які підписані, вони носять незаконний характер. А тепер заява фракції "Опозиційний блок". Андрію Володимировичу, внесіть на розгляд парламенту Постанову 5642. Це є перше. Андрію Володимировичу, внесіть на розгляд парламенту Постанову № 5642. І третє. Андрію Володимировичу, внесіть на розгляд парламенту Постанову № 5642. Повторив 3 рази для того, щоб хтось почув. А Володимир Борисович Гройсман, я вам хочу подякувати за те, що ви тримаєте людину без громадянства, бо немає указу, без освіти. Це все закінчиться результатом на виборах тих політичних сил, які вас підтримують. І тоді отримаєте такий бабах, що сухим із вас ніхто звідти не вийде. Дякую. Дякую вам. Але чому ви звертаєтесь до Голови парламенту три рази, а до Прем'єра тільки один? Отже, колеги, сьогодні в нас "година запитань до Уряду", і на пленарному засіданні Верховної Ради України беруть участь члени Кабінету міністрів на чолі з Прем'єр-міністром України Володимиром Борисовичем Гройсманом. Привітаємо Прем'єр-міністра. Привітаємо наших урядовців. І хочу вам нагадати, сьогодні від уряду виступ буде мати міністр молоді та спорту Ігор Олександрович Жданов. Потім 24 хвилини – на фракції і 20 хвилин – для народних депутатів. І ми розпочинаємо "годину запитань до Уряду". І я запрошую до виступу Ігоря Жданова, будь ласка, до 15 хвилин. Шановні народні депутати! Дорога українська громадо! Нещодавно національна збірна України повернулася на Батьківщину після блискучого виступу на Паралімпійських іграх - 2018. Ми зустрічали наших незламних спортивних героїв в аеропорту "Бориспіль" разом з Прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, рідними та вболівальниками. Це була надзвичайно позитивна та емоційна подія, адже паралімпійці привезли додому 22 високі нагороди: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. Паралімпійська збірна України зайняла ІІІ місце за кількістю здобутих нагород серед 49 країн-учасниць. Сім разів у Пхьончхані пролунав Гімн України, 22 рази там здіймався наш прапор. Це бачили і чули мільйони телеглядачів в усьому світі. Саме такі яскраві перемоги на міжнародній арені об'єднують націю та всиляють у серця людей відчуття гордості за свою державу. Вражаючими стали досягнення біатлоністки з вадами зору Оксани Шишкової та її гайда Віталія Козакова. Цей тандем здобув 6 медалей: 2 золоті, 3 срібні і 1 бронзову. Під час урочистостої зустрічі Оксана розповіла, що першу свою нагороду вона присвятила воїнам АТО. Цитую: "Вони нас захищають, вони ціною своїх житті дозволяють нам спати спокійно. Вся наша команда присвячує свої нагороди і успіхи народу України. Ми показали, що ми можемо бути найкращими". Тож давайте всі разом гучними оплесками привітаємо українських паралімпійців і їх тренерів, і гайдів з успішним виступом на Паралімпіаді - 2018. Пишаємося і щиро дякуємо за цю перемогу. Переконаний, наша паралімпійська родина гідно оцінила той факт, що усім спортсменам, які стали переможцями та призерами ігор, були оперативно виплачені державні преміальні. Вони отримали заслужені важкою працею призові на свої картки в день прильоту до України. Відзначу, що наші паралімпійці вперше отримали за свої перемоги такі ж нагороди, як і олімпійці. Це стало можливим завдяки ініціативі Національного комітету спорту інвалідів на чолі з Валерієм Сушкевичем, Мінмолодь спорту. В 2016 році було ухвалено відповідне рішення уряду. Призові збільшувались поетапно, поки не вирівнялися в 2018 році. Отже, наші паралімпійці отримали від держави та всіх громадян як платників податків гідну винагороду в наступних розмірах: за перше місце – 125 тисяч доларів США, за друге місце – 80 тисяч доларів США, за третє – місце 55 тисяч доларів США. Кошти були виплачені у гривнях за курсом НБУ, загалом ця сума становила приблизно 91 мільйон Наразі здійснюється процедура нарахування призових тренерському складу збірної, готується відповідна документація. Тобто всі фінансові зобов'язання уряду перед паралімпійцями будуть виконані в повному обсязі. За це не варто турбуватися. Усі необхідні кошти для таких виплат передбачено в бюджеті Мінмолодьспорту. Слід зазначити, що на іграх в Кореї наша паралімпійська збірна здобула на дві золоті медалі більше у порівнянні з Зимовими паралімпійськими іграми 2014 року. Загалом 20 українських спортсменів з інвалідністю та 10 гайдів Національної паралімпійської збірної України взяли участь у трьох видах спорту: біатлон, лижні перегони, гірськолижний спорт та сноуборд. На Зимових паралімпійських іграх збірна команда України була представлена одинадцятьма спортсменами-дебютантами. Це становить більше третини складу її учасників. Наймолодшим учасником став Тарас Радь (18 років), а найстаршому учаснику Віталію Лук'яненку 39 років. До речі, обидва паралімпійців здобули золоті нагороди. Тарас ще й встановив унікальний рекорд: він наймолодший в історії України зимовий паралімпійський чемпіон. Кількість українських спортсменів з інвалідністю на Зимових паралімпійських іграх у порівнянні з 1998 роком збільшилась майже в три рази. Якщо в 1998 році це було 11 осіб паралімпійців, то в 2018 році це було 30 спортсменів. Це свідчить про позитивну динаміку розвитку паралімпійського руху в Україні. Також відзначу всенародний характер збірної, оскільки до її складу увійшли спортсмени, представники одинадцяти регіонів України: Вінницька, Волинська, Закарпатська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Тернопільська, Чернігівська області та місто Київ. Українські спортсмени продемонстрували найкращі результати у змаганнях з біатлону та лижних перегонах. Зокрема, у біатлоні українці посіли першу світову позицію за загальною кількістю нагород та другу позицію за кількістю здобутих золотих нагород. У лижних перегонах українські паралімпійці посіли третю позицію за здобутими золотими медалями. які наші паралімпійці продемонстрували в Пхьончхані, не є випадковим, це була командна. Свої зусилля об'єднали Національний паралімпійський комітет на чолі з Валерієм Сушкевичем, Міністерство молоді і спорту, уряд, Міністерство соціальної політики, Верховна Рада України, обласні адміністрації, центри інвест-спорту. Це колективна праця федерацій, сотень фахівців та ентузіастів своєї справи, які за чотири роки поспіль забезпечили централізовану підготовку спортсменів до участі у Зимових паралімпійських іграх. Основна підготовка національної паралімпійської команди з лижних перегонів та біатлону проводилась на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру у селі Яворів Львівської області та інших спортивних об'єктах, які мають безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю. За умов сьогодення західний реабілітаційний спортивний центр є унікальним. Це сучасна спортивна база, якою Україна може пишатися. Тут створено повністю безперешкодне середовище для осіб з інвалідністю та всі необхідні умови для забезпечення якісної підготовки спортсменів паралімпійців. Ця база розбудовується за прямою фінансової підтримки Міністерства соціальної політики, уряду та Міністерства молоді та спорту. Про світовий рівень бази свідчить той факт, що саме тут, вперше в історії України, у 2017 році відбувся етап паралімпійського кубку світу з лижних гонок та біатлону, змагання пройшли під патронатом Міжнародного паралімпійського комітету. Основним джерелом фінансування підготовки національної паралімпійської збірної до паралімпіади стали кошти Державного бюджету України. Протягом 2015-2018 років, за підтримки Міністерства молоді та спорту, забезпечилась участь спортсменів у міжнародних змаганнях, проведення навчальних тренувальних зборів в Україні та за кордоном. Так з метою завоювання ліцензій на участь у Паралімпійських іграх наші паралімпійці взяли участь у двох чемпіонатах світу та дев'яти етапах кубку світу. На цих рейтингових змаганнях українці вибороли 370 медалей різного ґатунку, серед яких 125 золотих. У 2017 році за бюджетною програмою підготовки і участі національних збірних команд у Паралімпійських іграх було передбачено видатки у сумі 20 мільйонів З них 12 мільйонів – на проведення навчання тренувальних зборів спортсменів-кандидатів до складу Національної паралімпійської команди, а більше як 8 мільйонів гривень на придбання спортивного інвентарю індивідуального користування: форми, спортивного одягу, взуття та аксесуарів загального та спеціального призначення. У бюджеті на 2018 рік було передбачено видатки за цією програмою у сумі 10 мільйонів, більше як 10 мільйонів гривень. З них майже 5 мільйонів гривень – на проведення навчально-тренувальних зборів, майже 4 мільйони – на видатки, пов'язані із забезпеченням перебування на іграх спортсменів, тренерів та штабу паралімпійської збірної команди, 1,5 мільйона – на інформаційне інформаційне висвітлення ходу підготовки і проведення паралімпіади. Загалом у 2017-2018 році було виділено понад 30 мільйонів гривень на забезпечення підготовки до Паралімпійських ігор. Також хочу повідомити, що за підсумками участі спортсменів в Паралімпійських іграх міністерством було підготовлено відповідне подання на Кабінет Міністрів України щодо призначення стипендії Президента України для видатних спортсменів для видатних спортсменів з паралімпійських і дефлімпійських видів спорту. Користуючись нагодою, хочу звернутися до керівництв міст та областей, які представляють переможці та призери Паралімпійських ігор. Закликаю вас зробити все належне, щоб гідно оцінити їх виступи на місцевому рівні. Там, де необхідно, слід покращити соціально-побутові умови проживання спортсменів та їх тренерів. Також прошу забезпечити виплату відповідних премій паралімпійцям та призначення стипендій від міських та обласних рад. Спортсмени мають відчути підтримку на місцях не лише по факту проведення змагань, а і протягом наступних чотирьох років. Адже, як відомо, підготовка до наступної паралімпіади починається уже на другий день після завершення попередніх Паралімпійських ігор. Дорогі наші паралімпійці, ще раз від імені Уряду України та всього українського народу хочу привітати вас з успішним виступом на Паралімпійських іграх 2018 року. Бажаю добре відпочити, вдало пройти реабілітацію та процес відновлення після таких виснажливих змагань. Бажаю вам подальших перемог. Всім серцем вболіваємо за вас та бажаю вам подальших успіхів. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, пане Ігор. Ми вітали нашу збірну паралімпійську і раді за наші успіхи. Прошу зараз приготуватись представників фракцій і груп на запис від фракцій і груп, потім буде від депутатів. Отже, 20 хвилин – від фракцій і груп, 20 хвилин – від депутатів. Я прошу приготуватись і я прошу провести запис для запитань від фракцій і груп. Будь ласка, прошу провести запис.

Від "Батьківщини" Одарченко Юрій Вітайович передає слово Сергію Євтушкові.

яка фактично забороняє використовувати освітню субвенцію на інші потреби в освіті. Я маю на увазі енергозберігаючі програми. Бачимо, що відбувається в школах, тим більше зима, морози і заробітна плата технічних працівників, вірніше, уряду було поділено людей на два сорти. Скажіть, будь ласка, чи вносите ви таку пропозицію аби внести зміни в цю постанову і все ж таки не ділити людей? І друге питання. Скажіть, будь ласка, чи з 1 вересня цього року або наступного навчального року запрацює нова українська школа і чи є у наших діточок належна кількість підручників і належна кількість для першого класу дітей, які підуть у школи? Дякую. Дякую щиро за ці два запитання. Отже, нова українська школа запрацює з 1 вересня. Всі перші класи ідуть навчатися за новим стандартом початкової освіти. Зараз вже почали перепідготовку 22 тисячі вчителів. Крім дистанційного курсу в них 3 сесії очного курсу. Ми готуємо до цього нового стандарту нові підручники для першого класу і підручники для 1 класу будуть до 1 вересня. Друге. З приводу місць, у нас є проблеми з місцями в школах. І тут я хочу привернути увагу органів місцевого самоврядування, особливо великих міст, віддаючи для житлових забудов ділянки не збалансовують ситуацію соціальною інфраструктурою, і у нас в місцях інтенсивної житлової забудови в першу чергу здаються квартири і заробляють гроші, і лише потім при добрих обставинах здають об'єкти: дитячі садочки та школи. Тому тут, звичайно, нам необхідно або посилити якісь законодавчі вимоги до органів місцевого самоврядування, або на місцях стимулювати, тому що у нас сьогодні є школи переповнені, з переповненими класами. І це є особливо проблема місць інтенсивної забудови. З приводу субвенції. Як ви знаєте, в ході реформи децентралізації ми маємо значну частину доходів, які раніше спрямовувалися до бюджету, вони спрямовуються на місця. В результаті бюджет на себе бере, державний бюджет, частину зобов'язань, а частину зобов'язань беруть на себе місцеві органи влади. І коли ми приймали з вами разом бюджет, це було розподілено. Сьогодні основна проблема в тому, щоб органи місцевого самоврядування пам'ятали, що спочатку пріоритет – заплатити людям… 30 секунд, будь ласка. ГРИНЕВИЧ Л.М. …заробітну плату. І це є головне. І лише потім всі решту можливі видатки. Субвенція на загальну середню освіту покриває заробітну плату педагогічних працівників в обсязі загального навчального плану.

мене завжди, як і всіх українців, цікавило дуже просте питання: чому з олімпіади в олімпіаду, з чемпіонату світу в чемпіонат світу наші паралімпійці демонструють неймовірні результати, якими пишається вся держава, а класичний спорт завжди за останні роки знаходиться, вибачте мені за французьку, в загоні? На прикладі Черкаської області я це можу проілюструвати. Дивіться. В межах 198 виборчого округу за минулий рік я посприяв будівництву чотирьох футбольних полів з штучним покриттям, відбудові найбільшого спортзалу в Черкаській області в 7-й школі міста Сміла, великого комплексу "Атлант" в Кам'янці, 30 спортивних майданчиків в селах Смілянського, Кам'янського, Черкаського районів і 18 по одному в кожному з районних центрів Черкаської області. У мене питання, коли ви розробите програму міністерства по будівництву спортивних споруд по всій державі? Дякую. Дякую вам за запитання. Дійсно питання відновлення спортивної інфраструктури країни є критичним. незалежності, з початку незалежності нашої держави, практично системно ніхто не вкладав в її відновлення. Після початку процесів децентралізації був створений Державний фонд регіонального розвитку, який завдяки зусиллям народних депутатів і за поданням міністерства, там 10 відсотків іде саме на відбудову спортивної інфраструктури країни. ви знаєте, що нашим міністерством запропоновані, розвиваються такі інфраструктурні проекти з побудови біатлонно-лижної траси, відновлення палаців спорту. Тому давайте разом це відновлювати, спортивну інфраструктуру тому, що, наприклад, ці проекти, про які ви говорили, в тому числі і штучні футбольні майданчики, – це державна програма, яка існує в державі. Ми будемо, міністерством запропонуємо і винесемо на уряд програму, державну програму відновлення спортивної інфраструктури країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від групи "Воля народу" Шахов Сергій Володимирович, будь ласка. Шановний Володимире Борисовичу, шановні колеги, шановні пани голови! Володимир Борисович, Луганщина вам вдячна за те, що все ж таки Кабмін дав 500 мільйонів гривень на ДФРР, на розвиток, на дороги, на спорт і так далі. я як депутат від 114 округу Луганщини прошу зробити виїзне засідання Кабінету Міністрів і саме проїхатися по тим дорогам, які не будувалися вже чотири роки. Йде війна, і тяжка техніка пройшла по цим дорогам. І, повірте мені, що ями по 4 метри, КАМАЗ ховається в цих ямах від Сватова до Білокуракиного. Якщо проїхати до Мелового, де є дружби народів дорога, де немає ніякого паркану з Росією, як говориться, і люди до мене приходять з усіх боків. І повірте, що на сьогоднішній день під час цієї клятої гібридної війни нічого не робиться в Луганській області. Будь ласка, зробіть так, щоб міністр відбудови Донбасу їхав не на підприємство, яке сьогодні працює і працювало в Радянському Союзі, а заїхав на "Азот", який не працює. Друге питання. На тиждень перенесли на засідання Кабміну питання по міндобривам. Повірте, що в тому році країна втратила 550 мільйонів доларів. Це практично те, що ми сьогодні з протягнутою рукою просимо у МВФ. Просьба звернути на це увагу і все ж таки в середу прийняти рішення по ембарго на міндобрива, які сьогодні завозяться з держави-агресора.

Насправді, ми розуміємо, що там є багато дуже проблем і пов'язаних в тому числі з нападом Російської Федерації на Донбас, на Україну, які потребують більше інвестувань. Але повноцінне фінансування може бути тоді, коли ми почнемо реінтегрувати, відновлювати взагалі Донбас в цілому. Тому хочу підкреслити, що і Луганщина, і Донеччина є в полі зору і пріоритетності відновлення тієї інфраструктури, яке можливо зробити в рамках наших фінансових можливостей. Що стосується мінеральних добрив. Я сказав на засіданні уряду і сьогодні хотів би підкреслити. Я вважаю, що нам треба вирішити дві проблеми одночасно і знайти баланс. Перше. Це відновити роботу всіх хімічних підприємств, які виробляють добрива в країні. І друга позиція. Забезпечити наших аграріїв необхідними мінеральними добривами для посівної кампанії. І саме головне, не спровокувати зараз в сезон посівної кампанії безпідставного збільшення цін на аграрну продукцію. Це все є дуже важливим, чутливим питанням. Тому це не потребує врегулювання рішенням уряду, це потребує врегулювання спеціальної комісії, яка розгляне антидемпінгові позиції по мінеральним добривам і прийме рішення. Вона мала б засісти 13 квітня, зараз наближене її засідання на 26 березня. Ця комісія розгляне питання, я запрошую вас взяти участь, і прийме збалансоване рішення. Я просив би дві позиції зберегти: перше це завантажити повністю роботою наші хімічні підприємства країни і друга позиція – не створити штучного дефіциту або підвищення цін для аграріїв на мінеральні добрива. Будь ласка, збалансуйте. Я обома руками за. Дякую за ваше запитання. Дякую. Від Радикальної партії слово для запитання має Олег Валерійович Ляшко. 10:30:04 ЛЯШКО О.В. Шановний пане Прем'єр-міністре, у нас запитання від фракції до міністра фінансів, який відповідальний за націоналізовані банки. Рік і 3 місяці минуло, як націоналізовано "Приватбанк". Для того, щоб покрити втрати, які завдали колишні власники "Привату", з державного бюджету, з коштів платників податків, з коштів українців, які голосували за нас, ви віддали 148 мільярдів гривень. 148 мільярдів гривень ви віддали фактично у кишені олігархів. У мене просте питання. Що робить влада, уряд для того, щоб вернути українцям кошти, 6 мільярдів доларів, які колишні власники "Привату" Коломойський і Боголюбов украли? Ми не чуємо жодного повідомлення про розслідування в українських судах. Ми не бачимо діяльності НАБУ. Ви нам розказуєте, що немає коштів на підвищення заробітних плат і пенсій. Якщо ви вернете 6 мільярдів доларів, які були вкрадені з "Привату", є можливість мінімум 15 тисяч гривень на місяць встановити мінімальну зарплату… Ми вимагаємо від вас вжити всіх заходів, щоб повернути вкрадені в українців кошти, щоб вони працювали на українців, а не на злодіїв, які ховаються сьогодні по закордонах, Коломойський, Боголюбов, підкуповують журналістів, підкуповують правоохоронців, щоб уникнути відповідальності і щоб далі не відповідати за пограбунок українців. Дайте людям звіт, коли ви вернете вкрадені ними кошти. Дуже дякую за запитання. Дійсно, націоналізація "Приватбанку" це було дуже складним рішенням, яке коштувало платникам податків досить велику суму, яку ви назвали, 148 мільярдів. Просто звернути увагу на тому, що як це рішення приймав уряд. Тобто, коли було прийнято рішення Національним банком щодо ліквідації "ПриватБанку", уряд уважно зважив, чи можемо ми націоналізувати його, чи дати його ліквідувати. І це було зважене рішення уряду, саме націоналізувати "ПриватБанк". Інакше б це призвело до досить складних і важких наслідків для фінансової системи через те, що в нас тільки клієнтів "ПриватБанку" налічувалося більше ніж 22 мільйони людей, тобто майже половина населення України. Тому це було складне рішення, і ми вимушені були піти на націоналізацію і на докапіталізацію "ПриватБанку" для того, щоб він залишився на ринку і працював, і був основою нашої банківської системи, і забезпечував стабільність. Але після цього, звичайно, ми розпочали активні дії для того, щоб повернути ті кошти, які були виведені з "ПриватБанку". Зараз ведеться декілька справ в Україні, а також поза межами України. Стосовно України, ми подали на попередніх власників "ПриватБанку" в суд… Якщо, щоб їх… до відповідальності просто за те, що вони довели банк до банкрутства. На жаль, ще раз підкреслюю, на жаль, ця справа не рухається так активно, як ми того хотіли, я про це неодноразово наголошував. Ця справа має рухатись набагато активніше. Замість цього ми бачимо, що ті справи, які відкриті проти держави Україна і державних органів, просуваються набагато швидше. Є ще одна справа, яка відкрита "ПриватБанком" в юрисдикції Великобританії стосовно попередніх власників. Загальна сума 2,5 мільярда доларів. І всі зараз активи попередніх власників заморожені по всьому світові. Зараз там активно іде обговорення в суді. Уряд в цьому не приймає участі, тому що це є не аполітична справа, це є "ПриватБанк" проти попередніх власників. Але ми сподіваємося на те, що найближчим часом ми побачимо суттєвий прогрес, і це дозволить нам також просуватися по інших справах, які вже є зараз зареєстровані в Україні і просуваються. Але дуже б хотілось, щоб Генеральна прокуратура завершила справу щодо доведення банку до банкрутства і передала цю справу до суду. Бо не можемо ми очікувати чогось від юрисдикції Великобританії, коли тут в Україні ми ледве рухаємося. Дякую. Дякую вам. Від групи "Партії "Відродження" народний депутат Кіссе. Включіть мікрофон. 10:35:09 КІССЕ А.І. Шановні колеги, шановний Володимир Борисович, члени Кабінету Міністрів! У мене питання до міністра екології України. Остап Михайлович є? Питання… Прошу, є, да? Дуже прошу, щоб прискорити підписання плану заходів програми, прошу уваги, 2407090. Це стосується ремонту шлюзів, які нададуть можливість для водопостачання міста Болград. Прошу уваги на це питання. Бюджет був прийнятий в тому році. Вже пройшло три місяці і програма ще не підписана. Потребується ще тендер для того, щоб понять, хто буде виконувати роботу. Для виконання роботи потрібен тривалий час. Прошу підписати цю програму. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Остап Семерак. 10:36:22 ПОЛУЙКО В.Ю. Василь Полуйко, заступник міністра екології та природних ресурсів. Дякую за запитання. Програма найближчим часом буде підписана. Дякую. Дякую вам. Від "Самопомочі" Данченко Олександр Іванович. Будь ласка. 10:36:35 ДАНЧЕНКО О.І. Доброго дня, шановні колеги! У мене перше запитання до Володимира Борисовича Гройсмана. Володимир Борисович, ви ви прихильник "маски-шоу стоп", ви прихильник інвестицій до держави. Але хочу вам повідомити, що за останній місяць продовжуються наїзди, обшуки ІТ-компаній і не тільки ІТ-компаній. Чотири компанії, в одній компанії 80 комп'ютерів вилучено без необхідності, в іншій компанії – 80 ноутбуків, 20 мобільних телефонів без необхідності. Я звертаюсь до вас, підрозділ "К", Генеральна прокуратура, це потрібно зупинити. Друге питання у мене до міністра спорту. Ми пишаємося нашою паралімпійською збірною. А що у нас з іншими збірними, де фінансування спорту? Результати плачевні. Фінансування? Я можу вам знайти. Потрібно створити прозору систему для лотерейного бізнесу і фінансувати звідти спорт. Ви, на жаль, нічого для цього не робите. Прошу відповісти на ці питання по суті. Дякую. Я тільки за те, щоб спорт отримував додаткове фінансування за рахунок лотереї і це йшло на спеціальний фонд і на підтримку нашої збірної. На жаль, це рішення залежить не від мене, а від Верховної Ради України. Якщо Верховна Рада України прийме рішення і відповідний закон, в якому це буде забезпечено, я буду це тільки вітати і зроблю все можливе, що від мене залежить як міністра, щоб таке рішення було ухвалене. давайте об'єднувати зусилля і давайте сприяти тому, щоб спорт фінансувався не лише за рахунок державного бюджету. Тому що в бюджеті завжди будуть обмежені ресурси, країна воює, а шукати позабюджетні кошти. Нещодавно на комітеті розглядався, про меценатство, який був підготовлений в тому числі за участю і за ініціативою фахівців Мінмолодьспорту. Там теж є додаткові джерела фінансування спорту. Давайте об'єднувати зусилля. Дякую.

доходи від азартних ігор вони йдуть на фінансування спорту, культури та інших соціальних потреб. охорони здоров'я, дійсно. Як ви знаєте, ситуація в Україні відрізняється. У нас зараз де-факто існує лотерейний бізнес, де-юре він не існує. І уряд пропонував врегулювати це питання. В Верховній Раді знаходиться законопроект урядовий, який врегульовує це питання комплексно. Комплексно. Тому я звертаюсь до вас, бо вже більше ніж два роки цей закон не розглядається, він застряг тут, в парламенті. Є прохання до вас, до всіх легалізувати, допомогти нам легалізувати гральний бізнес. ми можемо діяти в рамках чинного закону і подавали зараз ліцензійні умови. Але комплексно питання може бути врегульовано тільки тут, в залі. Прохання це зробити. Це допоможе нам додатково виділяти кошти на фінансування цих важливих потреб. На разі, жодної копійки

під час проведення обшуків, або інших дій направлених на бізнес. Це означає, що є така дуже сувора процедура отримання звернення до суду, розгляду в суді, проведення обшуків, обмеження вилучень і так далі, Тобто це все створює перешкоди для будь-якого беззаконня з боку силових структур. Але заборонити слідчі дії ми не можемо, по закону, взагалі. Я хочу підкреслити одну річ, що ми мали величезну динаміку збільшення обшуків в минулому році. І зараз сигналів про проведення обшуків все менше і менше. І тут це питання складається з двох частин. Частина перша. Чесний, легальний бізнес, який платить прозоро податки, заробітну плату і так далі, буде захищений і Прем'єр-міністром, і відповідно урядом. Силовики, які працюють по виявленню з тіні конвертаційних центрів і так далі, і так далі, ми будемо теж підтримувати такі дії правоохоронців , тому що ми зацікавлені тільки в єдиному – наповнювати прозоро бюджет. Але я погоджуюся з вами, що є випадки, коли правоохоронні органи, використовуючи свій мандат, законодавством передбачений, здійснюють тиск на легальний бізнес під приводом якихось надуманих речей. от такі випадки ми будемо суворо карати. Створена в рамках Закону "маски-шоу стоп" комісія , більшість, в яку входить саме представники асоціації бізнесу, і вони будуть розглядати всі такі випадки, і приймати публічні відкриті рішення по відношенню тих які дозволили собі в абсолютно наглий спосіб, волюнтаристський, заходити в підприємства легального бізнесу і чинити на них на них тиск. Я розглядаю такі дії, якщо вони будуть встановлені, як диверсію проти економіки нашої держави, як диверсію проти благополуччя нашої держави. І ми будемо тут жорстко на одній стороні. Будь ласка, передавайте матеріали в комісію, передавайте матеріали бізнес-омбудсмену. В минулий понеділок я запрошував на зустріч міністра юстиції, бізнес-омбудсмена і Офіс про супроводження інвестицій. Ми беремо весь пакет таких випадків і будемо публічно під пряму трансляцію розглядати ці речі. Я ще раз наголошую, там, де правоохоронна система права, ми маємо їй сказати дякую, там де ні, карати і карати жорстко. Це ж саме має бути і по відношенню до бізнесу. Це, я вважаю, буде абсолютно справедливий і збалансований підхід. Дякую за ваше запитання. В мене два питання, перше до міністра енергетики і вугільної промисловості України. Шановний Ігор Степанович, перше питання, яке я вам задав ще два роки тому, стосувалося заборгованості по зарплаті на державних шахтах. Тоді ви сказали, що це спадщина уряду Яценюка, що потрібна допомога Верховної Ради і що проблему буде вирішено. Минуло два роки, Верховна Рада багато разів приймала спеціальні закони про погашення заборгованості, але проблема не вирішена. Зараз заборгованість знову складає майже 500 мільйонів гривень. Найбільша проблема на "Селидіввугіллі", де ви за свою каденцію ні разу не були. Коли припиниться це знущання? І друге питання в мене до міністра спорту. Ігор Олександрович, чому в нас результати олімпійців настільки гірші від блискучих результатів паралімпійців, на останніх зимових іграх лише одна медаль проти 25 у паралімпійці? дякую, шановний народний депутат за запитання. Але повинен сказати, спадщину по вугільній промисловості ми отримали не від Арсенія Яценюка, а від Віктора Федоровича Януковича, який в свій час повністю поприватизовував центральні збагачувальні фабрики і віддав пласти. Щодо заробітної плати вугільщикам, уряд Гройсмана прийшов із заборгованістю 850 мільйонів гривень. На сьогоднішній день є поточна заборгованість перед шахтарями. Що це значить? Це значить, що ми не тільки 2 роки повністю виплачували зарплату шахтарям. Але й гасили ту заборгованість, яка нам дісталася. Крім того, і, до речі, от підказує Прем'єр-міністр України, що уряд Яценюка також зменшував цю заборгованість. Тому повинен вам сказати, що не треба перекладати зобов'язання,

паралімпійці, неолімпійці дуже цінна для України. Стосовно Олімпійських ігор за всі роки незалежності Україна приймала участь у 7 Олімпійських іграх іграх зимових і завоювала там 3 золотих медалі: першу – у 1994 році у Ліллехаммері, другу – у 2014 році у Сочі і третю у П'єнчангі. Тому я вважаю, що це успіх України. І не треба принижувати досягнення наших олімпійців, не треба порівнювати непорівнюване, треба порівнювати успіхи наших паралімпійців з успіхами паралімпійців інших країн, а олімпійців – з олімпійцями. І не треба зіштовхувати лобами наших спортсменів. Дякую. Дякую вам. І остання запитання від фракцій, від "Народного фронту" – Бондар Михайло Леонтійович. Включить, будь ласка, мікрофон. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ. У мене якраз питання до Міністерства оборони і міністерства соціальної політики. Шановні урядовці, до мене звернулися капелани, хлопці, духовенство, які в 2014-2016 роках були поряд з нашими побратимами на передовій, які допомагали психологічно, які молилися за наших хлопців. На жаль, вони зараз не можуть отримати посвідчення учасника бойових дій, тому що Наказом Міністерством оборони від 24.12.16 року № 658 "Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу)" вони якраз і не можуть цього отримати. Прошу ініціювати і внести в цей наказ зміни, щоб наше духовенство, наші капелани змогли отримати учасника бойових дій. Дякую. Я дякую вам за запитання. Воно, дійсно, є на порядку денному. Я думаю… я вважаю, що ми разом із Міністерством соцполітики це питання врегулюємо і запропонуємо відповідні зміни до законодавства, щоб цю категорію привести привести відповідно до тих положень, які визначені для інших, які приймали участь і які отримують відповідно статус учасників бойових дій. Дякую вам. Дякую вам. Отже, переходимо до наступного розділу – виступи від народних депутатів. Виступи від фракцій і груп завершені. Хто хоче задати запитання від народних депутатів, прошу приготуватись до запису і прошу взяти участь в записі. Будь ласка, прошу записатись. Лещенко Сергій Анатолійович. Включіть мікрофон. Володимир Борисович, запитання дуже просте. Я підтримую обурення колег з "Самопомочі" щодо наїзду департаменту "К" СБУ на бізнес. І в парламенті зареєстровано законопроект 8057, яким СБУ позбавляється взагалі функцій, які їм не притаманні, тобто СБУ має займатися захистом безпеки держави, пошуком шпигунів і диверсантів, не вриватися в офіси компаній. І чи є готовність з боку уряду підтримати законопроект про позбавлення Служби безпеки непритаманних функцій? І зразу друге питання на додачу. Я був на прийомі громадян в Одесі на початку місяця. І от відповідь від фіскальної служби Одеської митниці: проводиться безліч, безліч доручень про листи, орієнтування і доручення на проведення перевірок, на проведення перезважень, на проведення різноманітних сканувань, доглядів і так далі. одиниці закінчуються протоколами, тобто все це є насправді намаганням заробити гроші з українських імпортерів та експортерів. Яка позиція з реформування митниці вашого уряду? Дякую. 10:49:47 ГРОЙСМАН В.Б. Позиція моя як Прем’єр-міністра і позиція уряду, я глибоко переконаний, є однією і тою ж самою. Ми повністю підтримуємо скасування України, Національної поліції і прокуратури – все те, що стосується роботи з бізнесом. Це анахронізм радянської системи, який є неприпустимим. Тому ми готові підтримувати законопроект, вами внесений, і навіть би пропонували його розширити для того, щоби цю проблему вирішити і зняти з порядку денного, цей тиск, який відбувається від правоохоронної системи на бізнес систематично. Я з цим теж стикаюсь, коли зустрічаюсь з бізнесом на територіях. І я думаю, що оце те, що ми прийняли Закон "маски-шоу стоп" – 312 голосів, говорить про те, що в цьому залі українського парламенту всі народні депутати дуже чітко відчувають

контртерористичним підрозділам, оперативним підрозділам, тим, хто займаються антиконтррозвідувальною діяльністю і так далі. Це ті підрозділи, які мають викликати в суспільства і в нас величезну повагу і довіру, там працюють справжні герої. А що стосується економічних функцій, то це абсолютно неприродна функція Служби безпеки України. І я виступаю категорично проти, і я думаю, що ви це знаєте, таких функцій, і за що, я думаю, маю величезних добрих друзів в економічних підрозділах Служби безпеки України. Але мене це абсолютно не лякає. Я про це говорив не один раз і буду говорити далі, до тих пір, поки вони не будуть позбавлені непритаманних функцій. Тепер що стосується питання роботи митниці в Одеській Одеській області. Взагалі хочу сказати, що керівництву ДФС і митницям вдалось значно…

ще 70 мільярдів гривень лежить, які ходять сьогодні в тіні, їх треба відновлювати. І питання не в реформі митниці. А питання в тому, що нам треба поставити сканери, щоб нам не блокували тендери, як це сьогодні відбувається ділками. Щоб ми зробили більш прозорими процедури і впровадили нові програмні продукти. Ми над цим працюємо. Якщо не вистачить повноважень уряду, прийду зі спеціальним законом сюди, в парламент, щоб ви дозволили нам поставити ці сканери і почати боротьбу з більш глибокою контрабандою, яка є в країні. Будемо вас просити цієї підтримки. І зараз даю доручення Державній фіскальній службі провести аналітику, скільки було таких звернень по зупинці бізнесу, по повторним перевіркам від інших правоохоронних органів… В.Б. Підготувати цю статистику. Ми її опублікуємо: скільки було звернень, скільки було зупинок, скільки було донарахувань і на скільки ефективна ця є робота. Вся країна має знати героїв в обличчя і ми це зробимо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дубневич передає слово для запитання Андрію Коту. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановний Володимир Борисович! Я глибоко стурбований ситуацією, яка зараз у нас складається на ринку ціноутворення природного газу. Як ви знаєте, у нас практично зупинена хімічна промисловість, яка є неконкурентною в світі. Ми з одного з найбільших експортерів мінеральних добрив в світі перетворились на одного з найбільших імпортерів азотних добрив в світі.

на моє глибоке переконання НАК "Нафтогаз" проводить неправильну, м'яко кажучи, політику стосовно внутрішнього ціноутворення для природного газу для нашої промисловості. І тоді у мене дуже предметне запитання. Прошу сказати, яку кількість в мільярдах кубів видобуту українського газу? Яка його собівартість? І скільки ми купили газу в наших партнерів? І я хочу чіткого аргументування, чому у нас на ринку така висока ціна… Дякую за ваше запитання. Я хочу підкреслити, що уряд не має жодних повноважень для регулювання ціни комерційного газу в країні.

У них є незалежна наглядова рада, яка контролює компанію, але меншість представників залежних, з 7 тільки 3 від влади, 4 – це незалежні управлінці, і ми теж на це не впливаємо. Що стосується добування газу. Нам треба перестати імпортувати газ в першу чергу. І ми сконцентрувались як уряд на програмі збільшення добичі газу в країні. І можу вам сказати, що НАК "Нафтогаз", "Укргазвидобування" до того, коли ми ухвалили цю програму і почали їх підтримувати, і дали їм можливість створити резерв і інвестувати у добичу, були, вибачте, бідні як церковні миші, у них не було жодної копійки. Після того, як я взяв це питання як пріоритет, ми створили умови, вони почали інвестувати ресурси в добичу газу, що дало можливість їм наростити добич у минулому році більше 700 мільйонів кубів, відповідним чином менше закуповувати за кордоном за валюту. Ціна газу формується відповідно від світових цін, так як і ціна, наприклад, на зерно. Ми продаємо зерно з України по ринковим цінам. І тут іншої формули, в принципі, немає. Вся країна спожила у минулому році 33 мільярда кубів, 7 мільярдів кубів було завезено з Європи, 15,5 мільярдів добула державна компанія "Укргазвидобування". Відповідно формування ціни відбувається від світових цін на газ в середині, на газ в світі, і в Європі в тому числі. Ми зможемо формувати, власне, ціни в країні, коли ми перестанемо бути країною… Коли ми будемо імпортувати… експортувати, а не імпортувати газ. До 2020 року ми маємо забезпечити повністю своїх потреби, але для цього ще дуже потрібно багато інвестувати, український парламент зробив багато кроків для того, щоб у 2018 році забезпечити прорив не тільки в добуванні газу державними компаніями, а і всіма газодобувними компаніями країни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тетерук Андрій Анатолійович, будь ласка. Я прошу передати слово голові фракції "Народного фронту" Максиму Бурбаку. необхідні зміни до чинного законодавства стосовно статусу мешканців високогірних районів, це і є райони Чернівецької області. Знаю, що і було підписано передачу земель за межами населених пунктів Вашківецької і Вижницької ОТГ, і це дуже позитивно сприйняли.

до сих пір існують райдержадміністрації, районі ради, і є дублювання функцій? Чи не треба вже це питання вирішувати для того, щоб чиновники не дублювали функції і щоб було менше навантажень для бюджету? Дякую. Дякую, Максим Юрійович. Я хочу підкреслити, що вчора спільно з народними депутатами України, з міністрами я відвідав Косів, відповідно провели робочу нараду по питанням надзвичайно важливим і чутливим – це підтримки гірських і високогірських громад і районів, які потребують особливої уваги і індивідуального підходу. Просто уявіть собі, люди живуть на висоті 400-600 метрів над рівнем морем в горах, і дітям для того, щоб добратися до школи, треба долати до 10 кілометрів в день в одну сторону і в іншу. Це все створює абсолютно важкі умови життя. Я вже не говорю про дороги, про робочі місця, про підтримку розвитку туризму, про іншу інфраструктуру. Тому метою вчорашнього виїзду була єдина ціль, яку ми вчора досягли – знайти можливості прийняття комплексної програми підтримки населених пунктів гірської, високогірської місцевості. Я ухвалив вчора рішення про те, що за згодою депутатів ми утворимо спільну робочу групу, в тому числі з головами адміністрацій місцевими владами і урядом, де ми напрацюємо комплексну програму підтримки, яка буде передбачати і підтримку в освіті, в охороні здоров'я, будівництва доріг, питання розвитку туризму і агропромислового комплексу. Що дуже важливо. Треба не забувати про культурну спадщину України, про культурну спадщину українців, яку маємо зберегти. Я вважаю, що ці території є носіями в тій автентичності нашої прекрасної держави і національної культури. Тому всі ці питання знайдуть своє відображення в комплексній програмі, і ми будемо робити повну підтримку в цих чотирьох областях, в

До кінця року ми передамо всім громадам землю. У нас ресурси, кошти, все є. І що стосується адмінтерреформи. Ви абсолютно праві, нам не потрібна кількість чиновників, нам потрібна ефективність і доступність державного управління. Тому ми зараз працюємо над тим, щоб запропонувати вирішення, в тому числі і таких проблем, про які ви сказали,

таке враження, що уряд сьогодні самоусунувся безвідповідально від вирішення питання з авто на іноземній реєстрації, які люди називають "євробляхами". Таке враження, що урядовці їздять по дорогам в космосі і на бачать, що щодня кількість таких авто зростає в геометричні прогресії. Натомість держава сьогодні не знає ані їх достовірної кількості, ані хто ними керує. Обговорюються якісь молдавські варіанти і так далі. Можливо, нам сюди молдавський уряд потрібно запросити, щоб вирішити це питання? Відсутня державна політика задоволення потреб українців в доступних імпортних б/у авто. Якщо знижувати акцизи, то знижувати акцизи для всіх, для всіх українців зробити розмитнення авто доступним.

Такий саркастичний виступ. Якщо прийдеться змінювати на уряд іншої країни, молдовський уряд, то треба і парламент буде зробити теж молдовським. Шановні друзі! Я з великою шаною ставлюсь до наших молдовських колег – це наші сусіди і партнери. Але хочу вам сказати, що український уряд ніколи не усувався від вирішення проблем, а навпаки, хоче допомогти вирішити ці проблеми, які створені. Я знаю про те, що ви дуже ретельно цим питанням опікуєтесь в комітеті. І ми готові брати участь для того, щоби це питання можна було врегулювати законодавством України. Якби це можливо було… Якщо ви делегуєте право уряду врегулювати це питання, я його врегулюю протягом одного місяця. Але якщо мова йде про те, що він має бути врегульований в рамках українського парламенту, то звісно, тут потрібна позиція комітету профільного в якому ви ведете дискусії з асоціацією. І якщо ви спостерігали за моєю заявою, я сказав проте, що те, що ви повторили щойно, я за те, щоби всі були в рівних умовах. Які це умови? Давайте разом вирішувати в рамках парламенту. Ми готові долучатись до дискусії, яку ви розвернули на базі свого комітету і ми готові займати конструктивну позицію. Якщо український парламент, більшістю голосів, прийме рішення дозволити уряду, в спосіб прийняття постанов Кабінету Міністрів України врегулювати це питання, я це зроблю протягом місяця, і ви побачите, що все буде абсолютно добре. Тому приймайте рішення або на базі комітету, або делегуйте повноваження уряду, і ми це зробимо. Дякую за ваші запитання. А я хочу сказати, що наш уряд є професійним і український парламент є професійним. І у нас є всі можливості ще приймати багато правильних професійних рішень на користь українських громадян. Дякую за ваші запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Барна Олег Степанович, будь ласка. Доброго дня! Державне агентство водних ресурсів проводить реорганізацію, пов'язану із створенням басейнових управлінь замість обласних. І незрозуміло, чому Дністровське басейнове управління утворилося згідно наказу начальника агентства у Івано-Франківській області. Хоча там протяжність Дністра на 35 відсотків менша, ніж в Тернопільській, хоча більшість водойм Тернопільщини поповнюють саме Дністер, більша територія саме Тернопільщини прив'язана до басейну Дністра, а Франківщина більше до річки Прут. І в нас у Тернопільщині шість управлінь водних ресурсів, а на Франківщині тільки і багато інших таких недоліків. Тому, я вважаю, що уряду зараз слід переглянути це питання поспішності утворення таких басейнових центрів, тому що не допустити даний експеримент без належного його вивчення і обговорення за участю науковців, експертів, громадськості, екологів, посадовців,

Дякую за запитання. Щодо басейнового принципу управління. Я думаю, що тут не може бути зворотної дії, тому що це є наша європейська практика. Щодо місця розташування. Я думаю, що це питання може бути розглянуто, скеруйте, будь ласка, запит, і ми розглянемо. Дякую.

Володимир Борисович, в мене до вас є запитання. Але перед тим я хотів би акцентувати вашу увагу, я дуже скептично дивлюся до таких порад типу: щоб не було депресій, треба говорити правду; щоб не хворіти на рак, профілактика, треба більше усміхатися; для того, щоб не було цукрового діабету, треба не їсти цукру; для того, щоб не змерзнути, треба носити светр, причому не один грубий, а тоненький. Я думаю, що це поради т.в.о. міністра для тих членів уряду, які не мають медичної освіти. А запитання у мене до вас інше. Ця ж людина сказала, що 30 відсотків України потерпають від психічних розладів, cтатистика стосується всіх. Як ваше відношення, чи тих 30 відсотків відноситься до депутатського корпусу, до урядової ложі, до керівництва Верховної Ради? Це кожен третій має психічні розлади. Скажіть, будь ласка, це стосується нас чи це стосується українського народу. Не передавайте відповідь т.в.о., вона без освіти.

вас це не стосується. Ви не входите в загальну статистику по країні. І я, чесно кажучи, думаю, що 30 відсотків – це перебільшення, абсолютне перебільшення. Хоча, хоча, думаю, що будь-якому суспільству притаманні люди, от ви вчора теж розглядали один випадок порушення психічного здоров'я. І якщо ми візьмемо 423 народних депутати присутніх, тільки одна виявилась з порушенням психічного здоров'я. Вчора ви дали можливість правоохоронній системі це питання дослідити. Дякую. Бажаю успіхів вам. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Гопко Ганна передає слово для запитання Вікторії Пташник. Будь ласка. Дякую. У мене запитання до міністра фінансів, у нас минулого тижня в порядку денному неочікувано з'явився підписаний вами законопроект під номером 4614 зміни до Митного кодексу. Під соусом євроінтеграції нам намагаються просунути легалізацію контрабанди, поставку небезпечних підробок в Україну, легалізацію фактично заробляння митницею додаткових нелегальних заробітків при перетині товарів через кордон. Я завжди думала, знаєте, що Міністерство фінансів має турбуватися про наповнення бюджету, про те, щоби не легалізовувати ті схеми, які працюють на митниці, але навпаки – їх викривати. Тому в мене питання: а хто ж просуває цей проект чи збираєтеся ви його відкликати? І окремо я хочу звернутися до пана Кубіва, привернути увагу на цей проект, адже ви зараз порушуєте питання захисту прав інтелектуальної власності в той час, як у нас працює Міністерство контрабанди і контрафакту, яке заважає це вам зробити. Дякую. Дякую за запитання. Мені складно зараз по номеру зорієнтуватися, але по номеру видно, що цей законопроект був зареєстрований десь, ну, не в цьому році і точно не в минулому році. Давайте я розберуся ще і дам вам детальну письмову відповідь. Тим більше, що мені здається, ми вже це проговорювали, так. І я думаю, таким чином буде краще, чим зараз з голосу я буду вам відповідати, так,

заключне запитання. Є Гузь, перепрошую, Гузь стоїть перед. Останнє заключне запитання від Ігоря Гузя, будь ласка. 11:10:04 ГУЗЬ І.В. Володимир Борисович! Ігор Гузь, 19 округ, Волинь. Сьогодні Президент України о 15 годині призначає нового голову обласної адміністрації, я дякую за вашу позицію, тому що в мене були неодноразові десятки виступів з приводу дій пана Гунчика. Але я хочу привернути вашу увагу до іншого. Я прошу вивчити питання направлення і створення спеціальної комісії по вивченню роботи голів райдержадміністрацій у нас на Волині. Справа в тому, що двох голів РДА в минулому році затримали на хабарах, один голова РДА видає розпорядження про те, що районна газета має з ним узгоджувати матеріали, це якби, ну, абсолютно ні в які ворота, іншого, перед тим, як він займав голову, посаду голови РДА, затримали п'яним за кермом. Ще один провалив тендера на харчування дітей-чорнобильців. Проблем багато. Прошу створити комісію і перевірити придатність голів РДА. Дякую. Дякую, пане Ігоре, за ваше запитання. Я хотів би дещо ширше на нього відповісти, з точки зору відповідальності на місцях. Ми з вами провели в країні децентралізацію. Десятки, сотні мільярдів передали на місця. через державні і механізми регіонального розвитку ми направляємо ще десятки мільярдів, в цьому році це 12,9 мільярда, на вирішення проблем територій. Це будівництво нових об'єктів, доріг, інфраструктури, вирішення багатьох інших соціально-економічних питань. Я направив в деякі області комісії дуже так скритно для того, щоб подивитись якість виконання цих завдань. Я вам хочу сказати, що критика – це абсолютно м'яке слово, яке я можу тут застосувати до якості виконання завдань. Тому, як Прем’єр-міністр країни, я дав доручення, і ми створюємо зараз спеціальні мобільні групи, які будуть перевіряти області на використання бюджетних ресурсів, на застосування повноважень, на вплив абсолютно на всі процеси в країні. І там, де мало бути створено на реконструкцію об'єкту відповідна якість для дітей (ходити в шкільний, вибачте, туалет) або для людей з обмеженими можливостями, де вони не зробили пандус, я за це буду карати жорстко і буду ставити питання про звільнення з посад всіх тих, хто не може нормально і якісно служити людям. Я хочу вам сказати, що ми з квітня-місяця розпочинаємо перевірки областей і використання державних ресурсів. І спуску я нікому не дам. Подобається це комусь – не подобається…. або будуть працювати нормально на людей, або я не буду з такими людьми працювати. Я це доводив не один раз. халтура в Україні не потрібна. Як ми складаємо мільярди сьогодні в дороги, ледве-ледве знаходимо ці ресурси, вони їх роблять в минулому році, а в цьому вони розвалюються. Вони що, думають, що ніхто цього не бачив і на це закриють очі? Такого не буде. Ми знайдемо кожного, хто

вони просто ганьблять взагалі державну владу і взагалі владу в країні. Тому їх потрібно звільнювати з роботи. Я тут абсолютно з вами погоджуюсь. Буду вдячний депутатам для долучення до цієї роботи по перевірці областей. Давайте інформацію, де ви бачите неефективно використані ресурси або нелюдське ставлення по відношенню до українців. Дякую. Дякую. Отже, "година запитань до Уряду" завершена. Подякуємо уряду і Прем’єр-міністру за участь в дискусії. Подякуємо, колеги, І зараз згідно Регламенту ми маємо зачитування депутатських запитів. І до цієї почесної місії запрошується заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд. І прошу всіх уважно взяти участь в заслуховуванні запитів. Дякую вам. Маємо запити спочатку до Президента України від Андрія Іллєнка щодо недопущення призначення на посаду судді Донецького окружного адміністративного суду Абдукадирової Каріне Ескендерівни, яка, порушуючи норми законодавства, зневажаючи положеннями Конституції України, визнала незаконним та скасувала Указ Президента "Про присвоєння Степану Бандері звання Герой України". Прошу підготуватися до голосування. Ми зараз маємо провести два голосування.

За-57 Рішення не прийнято. Наступний запит. Віктора Развадовського до віце-прем'єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо ремонту дороги по вулиці Зарічній в селі Велика Волиця Любарського району Житомирської області. Віктора Развадовського до Прем'єр-міністра України щодо ситуації, яка склалася навколо оформлення під громадські пасовища земельних ділянок поблизу села Миролюбівка Житомирського району Житомирської області. Миколи Паламарчука до голови Державного агентства рибного господарства України щодо надання інформації з питань законності вилову суб'єктами господарювання живих біоресурсів у водоймах Херсонської області за 2017-2018 роки. виконуючого обов'язки голови Державної служби геології та надр України щодо припинення права на користування надрами окремим юридичним особам в Донецькій області. Дмитра Добродомова до голови Національної поліції України, Генерального прокурора України щодо скасування, у разі невідповідності вимогам законодавства, постанови старшого слідчого СВ Управління СБУ в Київській області М. Дорошенка від 30.05.2012 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №

до міністра оборони України щодо вирішення питання балансоутримувача будинку, що по вулиці Дружби 101-А у місті Косів Івано-Франківської області. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України, Директора Національного антикорупційного бюро України щодо притягнення до відповідальності працівників Міністерства охорони здоров'я за здійснення корупційних схем в кадрових призначеннях та ініціювання проведення службового розслідування з приводу перевищення службових повноважень заступником міністра охорони здоров'я Ковтонюком П.А. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості прийняття проекту постанови КМУ "Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року 1114 "Про затвердження Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги". Михайла Бондаря до голови Львівської обласної державної адміністрації, голови Радехівської районної ради Львівської області, голови правління публічного акціонерного товариства "Львівгаз" щодо вирішення питання підключення газу до будинків в селі Стирківці Стирківці Радехівського району Львівської області. Михайла Бондаря до голови Правління Публічного акціонерного товариства "Львівобленерго", директора приватного підприємства "Науково-виробнича фірма "Енерго-успіх", Начальника Радехівського РЕМ ПАТ "Львівобленерго", голови Павлівської сільської ради Радехівського району Львівської області щодо затягування часу та невирішення проблем підключення квартир колишніх гуртожитків у селі Павлові Радехівського району Львівської області до мережі електропостачання. Групи народних депутатів (Богомолець, Ляшка та інших. Всього 9 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо критичної ситуації із забезпеченням населення життєво необхідними лікарськими засобами. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів України, Державної фіскальної служби України, Міністерства фінансів України щодо забезпечення належних умов для здійснення господарської діяльності. Владислава Бухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів з Державного бюджету України на 2018 рік для капітального ремонту ділянки дороги державного значення Т-19-06 в селі Михайлівка Лебединського району Сумської області. до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів з Державного бюджету України на 2018 рік для капітального ремонту окружної дороги в місті Охтирка Сумської області. Анатолія Денисенка до міністра соціальної політики України щодо вжиття заходів для скорочення заборгованості по заробітній платі. до Першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економічного розвитку і торгівлі України щодо запровадження Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. Сергія Лабазюка до Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, Пенсійного фонду України, Головного управління Пенсійного фонду у Хмельницький області щодо прав громадян на пенсійне забезпечення. Віталія Курила до виконуючого обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України щодо розвитку дорожньої інфраструктури Луганської області. Артема Вітка до міністра освіти і науки України щодо недопущення об'єднання реорганізації або переміщення Луганського національного аграрного університету. Мустафи-Масі Найєма до Голови Верховного Суду України щодо надання роз'яснення щодо поширення дії принципу зворотної дії в часі кримінального процесуального закону. Олексія Ленського до Генерального прокурора України щодо неналежного розгляду депутатського звернення та вжиття заходів з метою притягнення до відповідальності й припинення корупційних правопорушень, вчинених посадовими особами Державного агентства рибного господарства України, які призвели до порушень конституційних прав та законних інтересів громадянина Дякую. Юрія Бублика до Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України щодо порушень вимог Закону "Про статус народного депутата" представниками центральних органів влади. Юрія Бублика до міністра внутрішніх справ України, міністра юстиції України про зловживання службовим становищем керівниками та ліквідатором - арбітражним керуючим ТОВ "Дукла" у Полтавській області, невиконання договірних умов щодо проведення розрахунків з орендної плати та допущення ними порушення прав громадян-власників земельних ділянок. Олени Сотник до Голови Верховного Суду України щодо застосування §2 п.4 "Перехідних положень" Закону України "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів". Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо врегулювання питання взаємовідносин між енергопостачальником та організацією, яка обслуговує житло, договірних відносин за спільне використання внутрішньобудинкових технологічних електричних мереж. Ольги Богомолець до Прем'єр-міністра України щодо підвищення оплати праці у сфері охорони здоров'я. Руслана Демчака до тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення жителів Вінницької області ендопротезами кульшових суглобів. Руслана Демчака до Прем'єр-міністра України щодо державної цільової програми боротьби з онкологічними захворюваннями. Ганни Гопко до міністра культури України щодо належного планування та конкретизації завдань Міністерством культури України для відзначення 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років - геноциду українського народу. Ганни Гопко до міністра закордонних справ України щодо необхідності активізації дій органів державної влади у відзначенні 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років - геноциду українського народу. Віктора Остапчука до міністра соціальної політики України щодо створення служб перевезень людей з інвалідністю. до Прем'єр-міністра України, міністра оборони України щодо перегляду норм постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 року № 975. Івана Рибака до голови Чернівецької обласної державної адміністрації щодо прискорення виділення регіонального замовлення Дмитра Лубінця до голови Рахункової палати щодо можливої розтрати державних коштів посадовими особами Міністерства внутрішніх справ України при закупівлі рюкзаків у 2015 році. Юрія Солов'я до Прем'єр-міністра України щодо… про завершення ремонту і забезпечення утримання ділянки автомобільної дороги Н10 Стрий - Мамалига у Івано-Франківській області. Юрія Солов'я до Прем'єр-міністра України про звільнення підприємців

вкладів фізичних осіб, міністра фінансів України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо врегулювання механізму гарантування вкладів фізичних осіб-вкладників кредитних спілок України. Василя Яніцького до Прем'єр-міністра України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, міністра фінансів України щодо вирішення питання державного фінансування видатків комунальних підприємств водопостачання та водовідведення Дубровицького району Рівненської області. Василя Яніцького до міністра юстиції України щодо відновлення роботи державної нотаріальної контори в Дубровицькому районі Рівненської області. Віталія Гудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо визначення державних інтересів

до голови Київської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів у 2018 році на проведення капітальних ремонтів та реконструкції об'єктів соціально-культурного призначення та доріг комунального значення Білоцерківського району Київської області. Андрія Лопушанського до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, голови правління публічного акціонерного товариства "Львівгаз" щодо вимог представників ПАТ "Львівгаз" і ПРБФ "Комунальник" провести заміну газопроводів - відводів за рахунок споживачів природного газу села Звенигород Пустомитівського району Львівської області. Олени Сотник до міністра молоді та спорту України щодо надання інформації про заходи з реалізації Міністерством молоді та спорту державної молодіжної політики у 2017 році. Олександра Кірша до Харківського міського голови щодо ремонту дороги по вулиці Люсинській в місті Харкові. Андрія Денисенка до Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо здійснення Татьковим В.І., Ємельяновим А.С., а також братами Мурахвер Д.С. та Малік Дякую. Павла Різаненка до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо вжиття невідкладних заходів реагування для захисту прав споживачів послуг з газопостачання. Павла Різаненка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо надання інформації про стан виконання протягом 2017 року об'єктів Броварського, Баришівського районів та міста Березань Київської області, щодо яких проводиться експеримент з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування. Сергія Дунаєва до голови Національного агентства України з питань запобігання про вчинення Лисичанським міським головою Шиліним Сергієм Івановичем правопорушення, пов'язаного із корупцією, неповідомлення ним про реальний конфлікт інтересів під час головування на сесії Лисичанської міської ради 22 лютого 2018 року і притягнення його до адміністративної відповідальності. Сергія Дунаєва до Начальника Головного управління Національної поліції в Луганській області про вчинення Лисичанським міським головою Шиліним Сергієм Івановичем правопорушення, пов'язаного із корупцією, і притягнення його до відповідальності згідно із законом. Андрія Кота до голови Стрийської районної державної адміністрації Львівської області щодо захисту прав жителів Стрийського та Жидачівського районів Львівської області під Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України, міністра внутрішніх справ України щодо необхідності оновлення пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра України щодо розвитку космічної галузі в Україні. Максима Бурбака до Прем'єр-міністра України, глави Адміністрації Президента України щодо невідповідності займаним посадам голови Кельменецької РДА Швеця В.М. та голови Сокирянської РДА Бескупського П. П. за зрив імплементації реформи децентралізації влади та створення ОТГ в Кельменецькому та Сокирянському районах Чернівецької області. Максима Бурбака до Прем'єр-міністра України щодо фінансування

1177 Цивільного кодексу України. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України щодо значного погіршення соціально-економічної та демографічної ситуації в Україні, зокрема, у Житомирській області.

Борислава Берези до міністра освіти і науки щодо протиправних дій керівництва Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Борислава Берези до Прем'єр-міністра України щодо бездіяльності Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції та надання

«Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». Олександра Нечаєва до Прем'єр-міністра України про невідкладне вирішення питання виплати компенсацій за зекономлені субсидії за 2017 рік мешканцям міста Путивль Сумської області. Ігоря Гузя до міністра закордонних справ України щодо надання турецькою стороною інформації про причини смерті неповнолітньої громадянки України. Ігоря Гузя до міністра внутрішніх справ України щодо розробки нормативно-правового акту про делегування окремих повноважень сервісних центрів МВС місцевим Центрам надання адміністративних послуг. Анни Романової до Чернігівського міського голови, голови Чернігівської обласної державної адміністрації щодо недопущення скорочення Чернігівського професійного ліцею побуту та об'єднання його з іншим навчальним закладом. Анни Романової до міністра закордонних справ України щодо усунення перепон до в'їзду до України громадян з розвинутих країн світу. Тетяни Острікової до Українського інституту національної пам'яті щодо надання інформації необхідної для встановлення пам'ятника полковнику армії УНР Борису Магеровському. Тетяни Острікової до Прем'єр-міністра України про нормативно-правове врегулювання питання природного убутку нафтопродуктів. Романа Мацоли до голови правління Пенсійного

ремонту автомобільної дороги місцевого значення О231210 Шепетівка-Чуднів-Бердичів-Черніївка. Сергія Ларіна до Прем'єр-міністра України про розгляд звернення колективу Кіровоградської служби обслуговування повітряного руху Дніпропетровського регіонального структурного підрозділу Украероруху. Ірини Констанкевич до голови Волинської обласної державної адміністрації щодо надання інформації інформації про реконструкцію дитячого навчального закладу в селі Бузаки Камінь-Каширського району Волинської області. Ірини Констанкевич до міністра освіти і науки України щодо надання інформації про стан, проблеми і перспективи розвитку Вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійної (професійно-технічної) освіти. Юрія Тимошенка до Прем'єр-міністра України щодо напруженої ситуації із забезпеченістю коштами на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ Івано-Франківської області. Юрія Тимошенка до Коломийського міського голови Івано-Франківської області щодо присвоєння Коломийській дитячій музичній школі № 1 імені Романа Рубінгера. Сергія Мельника до міністра юстиції України щодо тривалого невиконання судового рішення. Сергія Мельника до Прем'єр-міністра України, голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо процесу імплементації положень Директиви 2014/57/EU. Сергія Лещенка до голови Національного агентства України з питань запобігання корупції щодо можливого конфлікту інтересів Людмили Денісової під час голосування про призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Сергія Лещенка до міністра інфраструктури України щодо робіт з реконструкції водних підходів, маневрових зон та операційних акваторій біля причалів у морському порту "Южний". Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо захисту майнового права пенсіонерів з числа співробітників органів внутрішніх справ, гарантованого частиною 3 статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Олександра Гереги та Андрія Шиньковича до міністра освіти і науки України щодо перегляду розрахованого розміру освітньої субвенції. Едуарда Матвійчука до Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності щодо необхідності розгляду звернення Кредитної спілки "Авіаційних робітників Міністерства оборони України" міста Одеса, яка представляє інтереси 1 тисячі 133 членів. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо необхідності зміцнення фінансової стійкості регіонів. Олега Кулініча до віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва житлово-комунального господарства України щодо відновлення функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Ігоря Попова до міністра закордонних справ України щодо недопустимості зволікання з призначенням послів України в іноземних країнах. Володимира Парасюка до міністра культури України щодо сприяння громаді села Великополе Яворівського району Львівської області у позбавленні пам'ятко-охоронного статусу місцевої церкви Собору Пресвятої Богородиці, яка була зруйнована внаслідок пожежі. Володимира Парасюка до міністра аграрної політики та продовольства України, голови Державного агентства рибного господарства України щодо розгляду питання доцільності перебування на посаді начальника Управління Державного агентства рибного господарства у Львівській області. Миколи Кадикала до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо надання інформації стосовно пункту пропуску "Порубне" Чернівецької митниці. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, міністра фінансів України, міністра юстиції України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, глави Адміністрації Президента України, міністра соціальної політики України щодо відновлення соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Олега Осуховського до Прем'єр-міністра України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, глави Адміністрації Президента України, Голови Національного банку України, міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо комплексного вирішення проблеми всіх вкладників ПАТ"Банк Михайлівський". Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра України щодо забезпечення належного виконання органами місцевого самоврядування гарантованих державою зобов'язань щодо пільгового проїзду окремих категорій громадян. до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування для забезпечення прозорості обліку наданих перевізниками послуг та належного контролю обґрунтованості тарифів на послуги з перевезення пасажирів. Романа Семенухи до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо фактичного розрахунку ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для ряду областей. Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до начальника Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області щодо необхідності виділення коштів на капітальний ремонт відрізку дороги у селі Поляхова Теофіпольського Теофіпольського району Хмельницької області. Групи народних депутатів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до Прем'єр-міністра України щодо сприяння фермерам та індивідуальним господарствам у переході до нових стандартів виробництва молока. Ярослава Маркевича до директора Національного антикорупційного бюро України, Генерального прокурора України щодо рейдерського захоплення територій та майна ПрАТ до міністра внутрішніх справ України щодо бездіяльності працівників поліції при порушенні права неповнолітньої дитини на житло. Руслана Сольвара до Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо вирішення питання надання фінансування для проведення ремонтних робіт у Опорного навчального закладу Веприцька загально освітня школа І-ІІІ ступенів. Руслана Сольвара до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, міністра культури України, голови Київської обласної державної адміністрації щодо вирішення питання відновлення будівництва дитячого садка на території села Лісники Києво-Святошинського району Київської області. Івана Мельничука до Прем'єр-міністра України щодо питання розпаювання земель державного підприємства "Ялтушківська дослідно-селекційна станція" Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України. Івана Мельничука до прокурора Івано-Франківської області, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо ситуації з перейменуванням вулиці Ярослава Галана у селі Сопів Печеніжинської Печеніжинської об’єднаної територіальної громади. Андрія Іллєнка до голови Постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА щодо внесення змін до спеціального фонду бюджету міста Києва стосовно передбачення видатків для утеплення фасадів житлових будинків. Михайла Головка до Прем'єр-міністра України щодо неприпустимості ситуації, що склалась у сфері управління та приватизації об'єктів державної власності в Україні. до Прем'єр-міністра України, голови Державної міграційної служби України, голови Служби безпеки України щодо налагодження роботи Центру адміністративних послуг в місті Хмельницькому. Групи народних депутатів (Макар'яна, Ткачука та інших) до Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо незаконних дій ректора Одеського національного медичного університету Валерія Запорожана. Юрія Левченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо недопущення припинення навчального процесу та закриття ліцею № 147 Солом'янського району міста Києва з переведенням більш як 500 учнів на дистанційну форму навчання, а також зміни цільового призначення відповідної будівлі. прав дитини, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, голови Апеляційного суду Дніпропетровської області, начальника Головного управління Національної поліції Дніпропетровській області, прокурора Дніпропетровської області, начальника Управління СБУ у Дніпропетровській області щодо вжиття невідкладних заходів реагування стосовно бездіяльності органів слідства, прокуратури та суду міста Кривій Ріг в розслідуванні фактів зникнення та смерті малолітньої Аміни Менго. Юрія Берези до голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо невідкладного відновлення автобусного маршруту сполученням місто Жовті Води – село Мар'янівка П'ятихатського району Дніпропетровської області. до міністра екології та природних ресурсів України, голови Полтавської обласної державної адміністрації щодо вжиття заходів по недопущенню забруднення навколишнього середовища шкідливими хімічними викидами мешканців села Яреськи Шишацького району Полтавської області

собаківництва України щодо приведення внутрішніх документів Федерації мисливського собаківництва України до європейських стандартів в частині попередження жорстокого поводження з тваринами під час проведення випробувань і змагань собак мисливських порід на притравлі з використанням диких тварин в якості притравочного матеріалу. Павла Кишкаря до Генеральної прокуратури України щодо неякісного будівництва водопроводу по вулиці Тракторній в місті Василькові. Миколи Паламарчука до прокурора міста Києва щодо неналежного виконання співробітниками Прокуратури міста Києва своїх обов'язків. Віктора Кривенка до Державної аудиторської служби України щодо неналежного використання державної субвенції міському бюджету міста Василькова. Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів з Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію проекту повної термосанації будівлі Черняхівського територіального медичного об'єднання Житомирської області. Антона Яценка до голови Монастирищенської міської ради щодо надання роз'яснень та інформації з питань законності прийняття рішень Монастирищенською міською радою Черкаської області. Групи народних депутатів (Суслової, Фріз, Ричкової) до міністра оборони України щодо внесення змін до Тимчасового переліку штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу для забезпечення гендерної рівності у Збройних Силах України. Групи народних депутатів (Суслової, Горвата та інших. Всього 7 депутатів) Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міністра закордонних справ України щодо захисту прав та законних інтересів засудженої особи – громадянина України Чікоша Едварда Павловича, який відбуває покарання на території Арабської Республіки Єгипет. Юрія Дерев'янка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо необхідності забезпечення лікарськими засобами імуносупресивної дії пацієнтів з трансплантованими органами. Юрія Дерев'янка до Кабінету Міністрів України щодо необхідності забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ Івано-Франківської області та недопущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ. Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, міністра фінансів України, голови правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву щодо парламентського контролю стосовно об'ємів придбаного житла та фінансування за програмами придбання доступного житла, пільгового кредитування молодих сімей, а також часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами комерційних банків за схемою здешевлення іпотечних кредитів за період 2013-2018 роках. Володимира Арешонкова до начальника Управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації щодо медичного захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Олександра Бригинця до міністра освіти і науки України щодо розрахунків і довгострокової прогностичної науково обґрунтованої моделі впливу змін концепції базової освіти на науково-технічний, інноваційний потенціали України і на фундаментальну науку України. Олександра Бригинця до голови Антимонопольного комітету України щодо необхідності усунення протекціонізму і надання преференцій одному з операторів грального ринку, необхідності введення

щодо проведення ремонту автодоріг загального користування місцевого значення в місті Сміла Черкаської області. Сергія Рудика до голови Черкаської обласної державної адміністрації, голови Смілянської районної ради Черкаської області, голови Кам'янської районної ради Черкаської області щодо проведення ремонту автодоріг загального користування місцевого значення в межах Кам'янського та Смілянського районів. Групи народних депутатів (Іонової, Геращенко та інших. Всього 8 депутатів) до міністра фінансів України щодо реалізації проектів міжнародної технічної допомоги. Оксани Білозір до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України про вжиття заходів щодо захисту житлових прав інвесторів у будівництво житлового комплексу "Набережний квартал "Жаботинського" у місті Одесі. Ігоря Артюшенка та Миколи Фролова до Прем'єр-міністра України щодо критичної ситуації в роботі "Запоріжжяобленерго". Групи народних депутатів (Жолобецького, Козиря та інших. Всього 36 депутатів) до міністра оборони України щодо погашення Міністерством оборони України перед Державним підприємством "Миколаївський суднобудівний завод" заборгованості за надані послуги з утримання ракетного крейсеру "Україна" та питань його подальшого утримання. Костянтина Яриніча до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо забезпечення медичними препаратами хворих на цукровий та нецукровий діабет в місті Олександрія Кіровоградської області. Олександра Домбровського до міністра освіти і науки України щодо затвердження апробованих авторських освітніх програм для початкової школи. Олександра Домбровського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України щодо забезпечення лікування важко хворої дитини Парполіти Катерини. Миколи Кучера до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора України щодо затягування розслідування кримінальних проваджень щодо директора ТОВ "Теплик-Агро" Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України щодо невідкладного проведення операції двомісячній дитині з вродженою вадою кишечника в закордонній клініці. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України щодо термінового врегулювання проблемної ситуації газопостачанням міста Новоград-Волинський. Вікторії Войціцької до голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" щодо забезпечення стабільної роботи газотранспортної системи України. Ігоря Луценка до міністра юстиції України щодо неналежного реагування на порушення чинного законодавства України та зловживання своїми посадовими обов'язками шляхом злочинної бездіяльності (службової недбалості) уповноваженими посадовими особами Міністерства юстиції України. зачитування сьогоднішніх запитів. Зараз я запрошую депутатів тих, які висловили бажання виступити у зв'язку з відповіддю на запит народного депутата. Запрошую до слова народного депутата Сергія Лещенка. Попереджаю, регламент – 3 хвилини. Продовження не буде, тому що у нас є багато бажаючих виступити. І ми закінчимо о 12 годині. Прошу. Доброго дня, Україна. Я не вдоволений відповіддю на запит, який отримав на те, що в Україні досі існують такі цинічні подвійні стандарти в частині позбавлення громадянства України. Ви знаєте, коли треба зводити рахунки політичні, то дуже швидко позбавляють громадянства то Саакашвілі, то Боровика, то навіть колишнього депутата Артеменка, а я вже роками не можу отримати відповідь на питання: чому не позбавлена громадянства України колишня кримський прокурора, відома всім як "няш-мяш", пані Поклонська. Я отримую відповіді від Ради Національної безпеки і оборони, від Адміністрації Президента, від Міністерства закордонних справ, від СБУ – всі перекладають відповідальність один на одного. Остання відповідь. Виявляється, в Генеральної прокуратури немає інформації про те, що Поклонська є громадянкою іншої держави. Це просто абсурд, тому що вона є депутатом російської Державної Думи, вона не може бути депутатом Державної Думи Росії, якщо пані Поклонська не є громадянином Росії. Тобто вона таким чином підтверджує свій статус. Більше того, у відповіді РНБО мені повідомляють, що вони внесли в санкційний список, наклали міжнародні санкції на пані Поклонську як на громадянина Росії. Коли я запитую, звідки в них така інформація, вони повідомляють, ми отримали це від Міністерства закордонних справ. Коли я звертаюсь до Міністерства закордонних справ, вони мені кажуть, що в них немає такої інформації і так далі, і тому подібне. Тобто в потрібних випадках, коли треба звести рахунки, то дуже швидко знаходять підтвердження подвійного громадянства. Коли не треба, коли існують невідомі взагалі якої природи домовленості, вони це просто не роблять. І залишається в мене ще хвилина. Я хочу сказати, що вчора в цьому парламенті на нашому робочому місці відбулося просто знущання на демократією, фактично злочин над демократією. Вчора парламент відмовився скасувати або хоча б перенести електронні декларації для антикорупціонерів, активістів. Тобто ми фактично повторюємо російські методички, методички Путіна, його "поварену книгу", коли накладаємо такі самі зобов'язання, як він наклав на іноземних агентів в Росії. І, починаючи вже вже з 1 квітня, майже трошки більше ніж за тиждень, будуть притягати до кримінальної відповідальності людей, які борються з корупцією. Тобто тих, хто викриває корупціонерів, їх поставили на один щабель з тими, хто ці гроші краде, при тому, що антикорупціонер не бере ні копійки державних грошей і що він не приймає рішень від імені держави. Тоді як електронні декларації це був механізм контролю саме над чиновниками. Але корумповані еліти за сценарієм Адміністрації Президента рік тому вчинили злочин на цій трибуні, а вчора відмовились відмовились виправити цю помилку. І, на жаль, Україна в цьому сенсі ще буде дуже довго розхльобувати ці наслідки своїх помилкових дій, коли це буде ускладнення відносин з Євросоюзом, і вже Комісар Могеріні це прямо стверджує, що це призупинить наш рух в напрямку до європейської інтеграції.

Шановні народні депутати! Я звертався з депутатським запитом до Кабінету Міністрів, до Прем'єр-міністра України відносно того, за якими принципами відбувся розподіл субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, що було матеріалізовано в розпорядженні Кабінету Міністрів від 6 грудня 2017 року. Оскільки ситуація така, що окремі райони, міста і селища, які дивним чином співпадають з межами певних округів, не отримали жодної копійки із субвенцій. Я це пов'язую абсолютно із політичним моментом, оскільки гроші розподілялися наближеним і своїм, тим, які вміють догоджати Кабінету Міністрів, а також тим депутатам і ймовірним кандидатам на наступні парламентські вибори, які гарантували забезпечити перемогу собі, а потім під час наступних політичних кампаній зробити необхідний результат. Відповіді від Кабінету Міністрів я не отримав. Згодом прийшли відписки, які констатували що цією справою займалася якась міфічна комісія, яка розглядала подання від народних депутатів України, і вона приймала рішення. Але щодо складу комісії,

абсолютно інформації немає. На передостанньому засіданні в п'ятницю попередню, на "годині запитань до Уряду", я поставив це питання Прем'єр-міністру України. Прем'єр-міністр України соизволили взагалі не дати відповіді на це питання. Тому я вимагаю від Кабінету Міністрів України надати таку інформацію. Склад комісії, яким положенням чи документом та критеріями, і методикою розрахунків керувалася ця комісія. Протоколи засідань на яких розглядалися питання, на якій підставі, з якою аргументацією приймалися відповідні рішення. Чому так трапилося, що певні території, які співпадають з межами округів, взагалі не отримали жодної копійки. За що покарали сотні тисяч людей? чому вони нелояльні до держави Україна? Нелояльні до уряду? Я просив би, щоб не плутали Вітчизну із його височеством, як себе у являють деякі політики. Я вимагаю і звертаюсь до головуючого, щоб був забезпечений контроль, щоб була надана офіційна відповідь в терміни, визначені законом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Ігоря Шурму. Шановні громадяни України! 19 січня 2018 року я звернувся до Кабінету Міністрів з наступним питанням. Захворюваність і епідемія на кір сьогодні стала загрозливою вже, напевно, не тільки для нас, але і для європейської спільноти. Ніхто не може пригадати рік, коли в один епідемічний сезон понад 8 тисяч громадян України, це офіційна статистика, які захворіли на кір. Більше 5 тисяч потерпали діти, решта – це дорослі. Декілька смертей. На превеликий жаль, навіть така ситуація не змусила створити офіційне обговорення цього питання Міністерством охорони здоров'я, не було проведено жодної колегії, наголошую, колегії, де приймаються колективні рішення. І це є дуже дивним, тому що декілька років тому, коли потрібно було, м'яко скажемо, списати або попросити у міжнародної спільноти, підходячи до закінчення терміну вакцини проти поліомієліту, то чотири випадки цього захворювання у Закарпатській області було проголошено як епідемію. Після цього, до речі, прийшла ця вакцина з порушенням холодового режиму зберігання, вона є протермінована, і по сьогоднішній день товарів на 3 мільйони доларів, які дали нам канадці, вони зберігаються, невідомо, утилізували чи не утилізували. Але повернемося до кору. На моє запитання, звичайно, що було все переадресоване Міністерству охорони здоров'я, даний цілий перелік, там, що вони робили, розроблена методика, проведені селекторні наради, проведені тренінги. Люди хворіють, вмирають, а вони тренінги, наради проводять, це все нормально. Але найцікавіше, найцікавіше, прийшло пізніше. Ось в мене цілий перелік даних, які свідчать про те, що 10 мільярдів гривень, виведених за кордон на придбання ліків, в тому числі вакцин, на сьогоднішній день зависли за кордоном. У 2018 році, в лютому місяці, починається забезпечення вакцинами, закупленими на кошти 2016 року. Де 2017-й? Де ті всі ліки і де ті всі гроші? Мало того, це підтверджує непрофесійність Міністерства охорони здоров'я. Перерозприділяються вироби медичного призначення для онкохворих дітей, закуплені за кошти 2013 року. Якщо у 2018 році іде перерозподіл не тільки виробів, але і ліків, матеріалів для проведення лабораторій, це свідчить, що вони взагалі не володіють матеріалами що кому потрібно. Через п'ять років вони говорять, що треба перерозприділити, бо в одній області є, в другій нема. Звертаюся до Кабінету Міністрів. Заслухайте Міністерство охорони здоров'я щодо їхньої роботи по локалізації боротьби…

Прошу до слова народного депутата Юрія Дерев'янка. Юрій Дерев'янко, "Рух нових сил". Шановні колеги! Шановні українці! Дев'ятого лютого в залі парламенту було зачитано мій депутатський запит до спікера Парубія, в якому я просив його звернутись до коаліції депутатських фракцій щодо надання мені інформації, коли планується призначення на посаду міністра охорони здоров'я, міністра аграрної політики і міністра інформаційної політики, і чи проводились відповідні консультації з коаліцією. Однак, Андрій Парубій відповів мені, що, незважаючи на вимоги 83 статті Конституції України, питання організації і діяльності коаліції у парламенті Регламентом Верховної Ради не визначено. Тобто він сказав, що вимоги Конституції не виконуються, і виходить так, що це всіх влаштовує. Він також зазначив, що взаємодія депутатських груп та посадових осіб з коаліцією відбувається на основі усталених парламентських традицій. Вдумайтесь, тобто не на підставі Конституції, не на підставі Регламенту, а на підставі усталених парламентських традицій. Парубій відмовився звернутися до коаліції та передав мій запит комітетам. Така реакція Голови Верховної Ради свідчить про те, що він фактично визнав, що коаліції у Верховній Раді не існує. Нагадаю, що Конституція передбачає формування коаліції депутатських фракцій в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України. Однак, за чотири роки нової влади порядок діяльності і припинення діяльності коаліції депутатських фракцій і досі до цього часу не врегульований. Це, мабуть, абсолютно влаштовує і керівництво Верховної Ради, і Президента України. Я особисто зареєстрував три законопроекти: 4331 ще від 30 березня 2016 року: 4716 від 24 травня 2016 року: 7541 від 2 лютого 2018 року – які стосуються які стосуються порядку формування коаліції. Але жоден з них не був розглянутий у Верховній Раді і навіть не був розглянутий у відповідних профільних комітетах. Це вигідно, мабуть, обманювати громадян України про наявність коаліції, про те, що все у нас йде добре. Але нагадую, що Президент має право, а не обов'язок, оголошувати про припинення діяльності коаліції і відповідно перезавантажувати Верховну Раду, якщо 30 днів цієї коаліції немає. Шановні колеги, я так розумію, що у нас коаліції немає вже більше як 30 днів, вже кілька років немає коаліції, але сьогодні Президент не хоче взяти на себе цю відповідальність і сказати, що він як гарант Конституції змириться з тим, що коаліції немає, він розуміє, що коаліції немає і не хоче оголошувати оцих 30 днів і відповідно розпускати Верховну Раду. Тому я прошу Голову Верховної Ради звернутися все-таки до коаліції депутатських фракцій припинити блокувати законопроекти, які передбачають врегулювання діяльності цієї коаліції, а також вас, шановні колеги, займати більш активну позицію, тому що виходить, що Конституцію ми повернули, а в Регламенті Верховної Ради вже чотири роки немає основних речей, які пов'язані з діяльністю більшості у Верховній Раді України. Дякую вам за увагу. Дякую. І останній виступ Ігоря Шурми, прошу. 11:59:00 ШУРМА І.М. Шановні громадяни, шановні народні депутати і головуюча! Я вам скажу, звідки береться повага до парламентарів України. Коли на трибуні одним дають 15, 30, 40 секунд завершити, а іншим не дають 2 секунди завершити змістовне речення. То люди, які сидять і дивляться, і кажуть, що це немає справедливості. Більше того, депутат за трибуною на тих 2 секунди вимагає 20 секунд свого перебування тут, і слово не дають закінчити. І отак виховується повага до депутатського корпусу. Але я хотів би сказати, що це повага ще й до керівництва Верховної Ради. Тому що при Гройсмані, коли був Головою Верховної Ради, тут заслуховували тих людей, які сидять в Кабінеті Міністрів, і дозволяли собі не відписувати або відписувати погано, тобто не по темі на депутатські запити. Ми тут зараз тратимо час на те, що нам не дають відповіді на реальний стан речей. І я вам поясню, як це виглядає. В 2016 році, враховуючи якісний досвід інтеграції львівської обласної стоматполіклініки в структуру Національного медичного університету, ряд депутатів, 26 депутатства з різних фракцій, з різних регіонів, майже всі львів'яни, звернулися в Кабінет Міністрів: передайте будівлю науково-дослідного інституту на баланс медичного університету, збережете науку, збережете навчальний процес і збережете наявність там практичних структур. Що ви думаєте? Реформатори. На сьогоднішній день мені прийшла відповідь (сьогодні!), що все… передача цієї структури на баланс відбувається по закону. Вони навіть не знають, що в кінці минулого року ця установа вже прийнята на баланс медичного університету. Це Міністерство охорони здоров'я! Будівлю передали, фонду заробітної плати не передали. Рік. І це ніякої реакції від влади. Більше того, в квітні минулого року, звертаюся, є сигнали поступлення протермінованих ліків, закупленими за… міжнародними організаціями. В квітні! В січні цього року приходить відповідь аудиторської служби: найшли цілий ряд порушень, звернулись в СБУ, прокуратуру, всі структури – на 150 мільйонів майже. Через рік. А чому через рік? А хто буде нести відповідальність за те, що цілий рік воно це все пролежало на складах? там сидять, вони сиділи тут. Вони сидять там. Вони не поважають народних депутатів, вони не поважають керівництво. І до тих пір, поки керівництво не буде вимагати від голови уряду відношення до законних прав депутатів, така сама повага буде і до керівництва. Ви дочекаєтесь до того, що вам так само будуть говорити і виключати мікрофони. Дякую. Дякую. У світі немає в демократичних країнах парламенту, де подовжується строк виступу для народного депутата. Закінчується час – закінчується виступ. Для всіх! І я попередила сьогодні перед виступом, що буде надано 3 хвилини винятково, і час не буде продовжено. Мені здається, що правила були зрозумілі і чіткі для всіх. Дякую. Ми зараз маємо перерву у нашому засіданні і продовжимо роботу о 12:30. Буде проведений запис для виступів у "Різному". Прошу народних депутатів повернутися о 12:30. Дякую. так розумію, всі бажаючі вже в залі. Я прошу провести запис на виступи в рубриці "Різне".

Будь ласка, народний депутат Лінько. Будь ласка, народний депутат Лінько. Я перепрошую, так, Лозовой, Лінько передають слово своєму лідеру своєї фракції народному депутату Ляшку. Будь ласка, пане Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. На цьому тижні я був вимушений поїхати до Чернігова, де рішенням місцевої влади було прийнято рішення про закриття Чернігівського ліцею побуту № 13. Я прошу, покажіть, будь ласка, на екран цих чудових дівчат, яких майже триста навчається в Чернігівському ліцеї побуту. Отаких, я хочу, щоб вся країна бачила цих чудових дівчат. Їх там навчається триста, із них двадцять Переважна більшість із них – це дівчатка з малозабезпечених сімей і сільських сімей. Рішенням уряду професійно-технічна освіта була передана на фінансування місцевих бюджетів, а в місцевому бюджеті під приводом того, що немає коштів, закривають отакі ліцеї не лише в Чернігові, а по всій Україні. Після спілкування з мером Чернігова Владиславом Атрошенком ми вирішили цю проблему, і Чернігівський ліцей побуту №13 і далі буде працювати. Але скільки ще таких по Україні навчальних

можливість отримати знання. Знання – це той багаж, який за плечима не носити. І люди з трудовими навиками, з чудовими професіями матимуть можливість прогодувати себе у дорослому житті, реалізуватися. Коли вони отримають знання, вони не підуть на окружну, вони не підуть у підворотню, вони не підуть по генделиках. Вони будуть працювати, вони будуть заробляти, народжувати здоровеньких, красивеньких дівчаток і хлопчиків і змінювати негативну, на жаль, демографію нинішню в країні. Для цього влада поміняти повинна радикально економічну політику, торгувати не сировиною, не дешевою робочою силою, а готовою продукцією. Тому що у випадку закриття закладів професійно-технічної освіти куди підуть ці діти? Вони поїдуть або в Польщу, тому що там зарплата мінімальна 500 євро, а в Україні 120. Або поїдуть далі по світах, шукаючи кращої долі, замість того, щоб заробляти в рідній країні. Команда Радикальної партії пропонує альтернативу тій політиці, яку проводить нинішня влада. Ми відстоюємо не сировинну структуру економіки. Тому що торгувати сировиною – це фактично прирікати Україну назавжди на бідність, на жебрацтво, на побирання по всьому світу за кредитами. І тому ми вимагаємо крім відновлення державного фінансування професійно-технічної освіти проведення державної проведення державної політики забезпечення робітничими кадрами. Ми вимагаємо від уряду, від влади збільшення зарплат і пенсій для українців! Це ключове для подолання бідності. Нам влада розказує, що немає грошей на зарплати, на пенсії. У них немає, тому що вони дозволяють красти. Ми знаємо, де взяти гроші, щоб у людей були достойні зарплати і достойні пенсії. Я вже розказував про ганебну корупційну історію, коли 6 березня було проведено тендер на продаж 4G-частот.

мега-корупційна історія – це крадіжка 6 мільярдів доларів із "ПриватБанку". Рік і 3 місяці, як держава націоналізувала "ПриватБанк". Влили туди 150 мільярдів гривень коштів українців, наших людей, які за нас голосували. Влада забрала у вас 150 мільярдів гривень і влила їх у дірку "ПриватБанку", у кишені його колишніх власників Коломойського і Боголюбова, які сидять сьогодні по закордонах, які вкрали 6 мільярдів доларів і досі, минуло півтора роки, вони не відповідають. Коли вернути ці вкрадені 6 мільярдів доларів до України, до державного бюджету, є можливість встановити мінімальну зарплату 15 тисяч гривень на місяць і мінімальну пенсію 8 тисяч гривень на місяць. Якщо влада буде розслідувати злочини, якщо влада не даватиме олігархам займатись корупцією і обкрадати українців і обкрадати український бюджет, от джерела для наповнення державного бюджету, а ключове – це економічне зростання. Тому що кошти замість того, щоб іти в кишені олігархів, якби вони йшли на робочі місця, на відновлення економіки, на працевлаштування українців, на соціальну сферу, не було б потреби їздити по закордонах. Тому команда Радикальної партії вимагає від силовиків заради отих дітей, яких ви бачите, заради мільйонів українських дітей зробіть усе, щоб влада припинила грабувати. Ми вимагаємо від вас розслідувати злочини, в результаті яких з "ПриватБанку" зокрема, я вже не кажу про десятки інших банків, які завалила Гонтарева, дозволяла красти з "ПриватБанку", покривали і солідарно мають за це відповідати. Ми вимагаємо від Національного антикорупційного бюро, від Генеральної прокуратури реального розслідування і повернення до України вкрадених коштів

Будь ласка, народний депутат Павло Кишкар запрошується до слова. який звітував про успіхи нашої паралімпійської команди. Звичайно, ми дуже радіємо цим успіхом, але чомусь пан Жданов ні слова не зазначив про провальний провальний виступ нашої основної команди і про причини такого провального виступу. Очевидно, що це питання не спортсменів, а це питання державної політики. Але сьогодні я буду говорити не тільки про спорт. Я буду говорити про молодь, тому що молодь їде з України, і це катастрофічні цифри. У мене тут знаходиться два абсолютно різних документи. Один документ – це дослідження відомого міжнародного банку Barclays, який говорить про масову міграцію з України. Тільки в Польщу, за оцінками цього банку, до кінця 2019 року поїде 2,5 мільйони українців. Ключова кількість цих людей це будуть молоді люди, які працюють в креативній сфері, в транспортній сфері і в інноваційній сфері. І інший документ, який називається "Звіт уряду", де молоді приділено півсторінки, півсторінки незрозумілої абсолютно звітності про якісь проекти, в яких приймають участь 300 молодих людей чи 200 молодих людей, про якісь семінари і дуже точкові ініціативи у сфері молодіжної політики. У мене питання. Два з половиною мільйони молодих українців, які найближчим часом, якщо ще не поїхали, то поїдуть з цієї країни, і кілька тисяч людей, яких чомусь намагається навчити Міністерство молоді та спорту. Де системна політика, щоб залишити молодих людей в цій країні? Я звертаюся до молодих людей, ті, хто ще мають віру і мають надію на цю державу. Саме від вас сьогодні залежить, чи зможете ви зробити цю Україну успішною, чи є в цій країні майбутнє. Ми можемо ставити чіткі вимоги, в тому числі і до Міністерства молоді і спорту. Якщо Міністерство молоді не спроможне і міністр не спроможний сформувати молодіжну політику, давайте робити це самі. Якщо міністр не спроможний зупинити відтік молодих людей, давайте ставити питання його політичної відповідальності. Але без молоді, без того, щоб тут залишалися молоді кадри, які будуть будувати цю країну, які будуть створювати ВВП, майбутнє цієї країни є неможливим. Тому, будь ласка, молоді люди, об'єднуйтесь і вимагайте від цієї влади вашого майбутнього. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Галасюк. Йому передають слово Кириченко і Скуратовський, тому шість хвилин. Прошу. Віктор Галасюк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні українці, шановні колеги народні депутати, цього тижня ми прийняли в парламенті в першому читанні надзвичайно важливий законопроект ініційований командою Радикальної партії про запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду лісу-кругляка з України. Це надзвичайно важливо. Тому що сьогодні за цей злочин штраф і конфіскація цього кругляка, але це не працює. Ми бачимо, що сьогодні відбуваються контрабанди, економічні кордони країни діряві, і українці втрачають роботу, втрачають заробітну платню і пенсії, їдуть за кордон для того, щоб там прогодувати свою родину. Це абсолютно ненормально. Ми в цьому залі прийняли мораторій на вивезення лісу-кругляка з України на 10 років. Цей мораторій повноцінно запрацював з 2017 року. Ми бачимо величезні позитивні результати. Два мільярди додаткових інвестицій в деревообробку. Це зростання капітальних інвестицій вдвічі, це десятки нових виробництв, це десятки тисяч нових робочих місць по Україні. На 4 мільярди гривень збільшився несировинний експорт, тобто експорт продукції, яка робиться з українського лісу-кругляка. Півмільярда додаткових надходжень до бюджетів, з яких виплачуються зарплати, пенсії, з яких фінансується армія, фінансується освіта, медицина, і так далі. який ми з Олегом Ляшком так не просто виборювали і прийняли завдяки вашій підтримці в цьому залі, сьогодні потужно працює. Але він може працювати в рази потужніше після того, як ми перекриємо контрабанду лісу-кругляка. З кращими українськими економістами ми оцінили обсяги контрабанди. За останні 5 років це понад мільярд доларів Сполучених Штатів Америки. Тільки уявіть собі, наших з вами коштів, платників податків витікають за кордон, створюють там робочі місця, створюють там добробут, а нас роблять бідними і залежними. А потім закордонні партнери приходять до нас і кажуть: ми готові дати вам кредит, але за цей кредит відмініть мораторій. Так от, ми кажемо: ні, ні і ще раз – ні! Мораторій на експорт лісу-кругляка буде збережений, незважаючи на весь кредитний шантаж, на весь політичний тиск, що би не робили з-закордону, – це національний інтерес. Тому що, по-перше, це екологія. Ми маємо з вами дбати не лише про себе, не лише про тих, хто сьогодні живе в Україні, а про майбутні покоління, бо український ліс належить і нашим нащадкам. По-друге, ми маємо дбати про те, щоб в Україні була робота і нормальна зарплата. А не так, що наш ліс-кругляк поїхав в Польщу, там створює робочі місця, там створює добробут, а українці-заробітчани їдуть туди для того, щоби заробити заробити собі копійчину, прогодувати родину. Це ненормально. Робіть висновки самі. Кубометр лісу-кругляка коштує 80 доларів. Оцей папір, який потім виробляється за кордоном, коштує вже 400 доларів за тонну. А меблі, які зроблені з нашого українського лісу-кругляка, це вже 3-4 тисячі доларів за тонну. От і відповідь на питання, чому в Україні добробут в 5-6 разів менше, ніж в Європі. Та тому що ми спеціалізуємося на експорті сировини, а значить на бідності. А наші сусіди спеціалізуються на тому, що роблять з нашої сировини, ще й руками наших співгромадян заробітчан, готову готову продукцію, тому вони спеціалізуються на багатстві, і потім дають нам ще кредити. Така ситуація, на жаль, сьогодні майже у всіх галузях української економіки. Судіть самі. Зерно, борошно, яке Україна експортує по всьому світу, коштує 5 гривень за кілограм. П'ять гривень за кілограм. Коли з цього зерна робиться борошно, то це вже 10 гривень за кілограм, коли з нього робляться спагеті, то це 20 гривень за кілограм, а глютен – 50 гривень за кілограм. Так що робиться сьогодні

стратегію Європейського Союзу, яке місце – центральне місце там займає розвиток промисловості. Розвиток промисловості інновацій – те, що відрізняє успішну країну від сировинної колонії. Нас сьогодні перетворюють на сировинну колонію. Команда Радикальної партії має абсолютно протилежне бачення. Саме тому ми запропонували промисловий пакет реформ, частина якого вже прийнята і працює на українську економіку і на кожного з вас. Це Закон про обмеження вивезу лісу-кругляка, це Закон про обмеження вивезення металобрухту за кордон, для того щоб десятки тисяч українських металургів мали роботу і мали нормальні доходи доходи в Україні, це Закон про енергосервісні контракти, який сьогодні економить газ для того, щоб його за кордоном не купувати. Ми в першому читанні провели абсолютно унікальний для України Закон "Купуй українське, плати українцям". Подивіться, який шалений супротив проти нього іде із-за кордону і від українських урядовців запроданців. А чому чому цей супротив? Да тому, що закордонні виробники борються за наш ринок, вони хочуть продавати нам готову продукцію, а ми боремося за майбутнє українців. Тому що ми хочемо, щоб цей папір купувався не за кордоном, а в Україні вироблявся. На сотні мільйонів доларів щороку купуємо за кордоном те, що виробляємо самі. Така політика не веде до Тому наша команда Радикальної партії, ми з Олегом Ляшко і нашими однодумцями, і з інших фракцій і груп парламенту пропонуємо розвиток і підтримку українського виробництва і створення умов переходу від режиму сировинної колонії до успішної європейської країни. Тільки так ми будемо успішними. Дякую. До слова запрошується народний депутат Вовк, будь ласка. До слова запрошується народний депутат Вовк. Будь ласка. Шановні колеги, я бачу ваші плани. Я, єдине, ви ж пам'ятаєте, що це є порушення Регламенту. О другій годині ви його потім зберете і занесете на схованку, можна до мене в кабінет, там нічого не зникає. Добре. Будь ласка. Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни! Минулого тижня коло претендентів на членство в "Ядерному клубі" знову розширилося. Потенційним, 11 членом стала Саудівська Аравія, яка заявила про намір створити ядерну зброю, якщо це зробить Іран. Серед претендентів нові ядерні держави Індія та Пакистан, неофіційна ядерна держава – Ізраїль, новоспечена, де-факто, ядерна – Північна Корея, Іран, з призупиненою ядерною програмою. І ось тепер, потенційна ядерна держава – Саудівська Аравія. Розповзання ядерної зброї по світу є наслідком провальної політики п'яти традиційних ядерних держав, постійних членів Ради безпеки ООН. Ціла низка держав так і не приєдналися до договору про не розповсюдження ядерної зброї та розглядають її як легітимний і найбільш надійний запобіжник від зовнішньої агресії. Із 2014 року вони мають усі підстави так думати. Весь світ раптово побачив, що гарантії надані України державами-підписантами Будапештського меморандуму в обмін на відмову від ядерної зброї не виконується тими, хто їх надав. Ядерний ящик Пандори було безвідповідально відкрито. Україна після розпаду СРСР успадкувала третій ядерний потенціал світу з майже 2 тисячами стратегічних боєголовок, що у 2,5 рази перевищував ядерний арсенал Великобританії, Франції та Китаю разом узятий. Тож невиконання зобов'язань перед Україною за Будапештським меморандумом підриває увесь режим не розповсюдження ядерної зброї. Та дискредитує саму ідею міжнародних гарантій як механізму ядерного роззброєння. Як можна ігнорувати цей фундаментальний міжнародно-правовий документ, що реалізує найважливіший аспект колективної безпеки у світі – принцип ядерного нерозповсюдження? Який деструктивний сигнал це надсилає усьому світу, тій же Північній Кореї, Ірану та іншим? Радикальна партія Олега Ляшка звертається до Президента Порошенка із закликом ініціювати проведення у Києві міжнародної конференції найвищого рівня та запросити до участі в ній безпосередніх підписантів Будапештського меморандуму, колишніх президентів: США – Клінтона, Президента України Кучму та Прем'єр-міністра Великобританії Мейджора. За її результатами слід змінити формат нинішніх переговорів. За один стіл з Україною та Росією мають сісти лідери ядерних держав: США, Великобританії, а також Франції та Китаю. Не можна гратися з питаннями, від яких залежить доля людства. Маємо забезпечити мирне небо без ядерного гриба над головами дітей у світі. Відновлення територіальної цілісності України є для цього необхідним кроком. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Яриніч, прошу вас. Дякую. Я вам... Давайте ми так домовимося, зараз виступає депутат Яриніч, і я вам дам хвилину на ваш плакат, а потім ви його знімете. Добре? Будь ласка, пан Яриніч. Яриніч Костянтин, "Блок Петра Порошенка". Шановна Ірина Володимирівна, шановні депутати, шановні земляки! Сьогодні свій виступ хочу приділити проблемі, яку майже щодня порушують жителі мого рідного 99 округу. І стосується ця проблема держаної допомоги при народженні дитини. Як лікар хочу вернути вашу увагу на вкрай невтішну статистику. Щороку чисельність українців зменшується, ви вдумайтесь, на 200 тисяч осіб. На 100 померлих припадає лише 63 новонароджених. І ця динаміка має тенденцію до поступового погіршення. На превеликий жаль, державна політика з підтримки молодих сімей сьогодні практично невідчутна. Прошу кожного задати собі абсолютно риторичне запитання: чи можливо при нинішньому рівні цін забезпечити хоча б елементарні потреби для дитини, якщо розмір державної допомоги складає 860 гривень на місяць? Переконаний, що ні. Саме тому разом з моїми колегами по фракції "Блок Петра Порошенка" Андрієм Шиньковичем та групою народних депутатів був розроблений та зареєстрований законопроект № 6576, який покликаний зробити державну підтримку при народженні дитини справедливою та відчутною для молодих сімей. У разі прийняття законопроекту розмір матеріальної допомоги при народженні дитини зросте втричі та щокварталу буде збільшуватися із зростанням розміру прожиткового мінімуму. Це ж неприпустимо, коли при невпинному зростанні цін на товари та послуги розмір щомісячних виплат залишається незмінним. Крім того, законопроект передбачає диференціацію таких виплат, а саме їх зростання при народженні другої, третьої та кожної наступної дитини. При цьому, надзвичайно важливо, щоб у разі нецільового використання коштів чи не забезпечення батьками належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини виплата такої допомоги припинялася. Відтак прошу профільний Комітет з питань сім'ї та молодіжної політики нарешті-таки розглянути на своєму засіданні даний проект закону та внести його на розгляд у сесійну залу Верховної Ради. Вважаю, що державна підтримка молодих сімей та їх дітей повинна стати відчутною та справедливою. Дякую за увагу. до сесії Верховної Ради України, і я прошу вас після цього зняти плакат. Ми вже мали негативний досвід, коли президію завішували плакати і перетворювали президію Верховної Ради на дошко оголошення, потім ми бачили негативні наслідки подібної історії. Тому я потім прошу вас… Я прошу вас о 14 годині так само акуратно його зняти і занести на схованку до Першого заступника Голови Верховної Ради. У мене нічого не пропаде, я вам потім його віддам в целості і сохранності. Я запрошую до слова народного депутата Бондаря. Прошу вас, шановний колего, для виступу. Дякую. Бондар Михайло, 119 виборчий округ. Сьогодні… Шановні колеги, сьогодні це питання я вже піднімав перед Міністерством оборони і Міністерством соціальної політики. Це стосується наших побратимів, військових капеланів,

І, на жаль, згідно Наказу Міністерства оборони від 24.12.16 року за номером 658 "Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України" затверджено відповідне положення, яким передбачено, що відібрані та рекомендовані священнослужителі після затвердження цього положення приймаються на роботу на посади працівників у відповідні підрозділи ЗСУ. Та відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" можуть отримувати статус учасника бойових дій, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період його проведення. На жаль, капелани, які були з 14 по 16 рік, не входять у цей наказ і не можуть отримати статус учасника бойових дій. Будучи поряд, будучи на передовій, будучи в Щасті, будучи в Станиці Луганській, будучи в Дебальцеве і інших містах, де наші хлопці звільняли нашу Україну від окупанта, на жаль, вони учасника бойових дій не можуть зараз отримати. Тому прошу мій виступ вважати звернення до Міністерства оборони та Мінсоцполітики, щоб вони ініціювали внесення змін до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо визнання військових священиків капеланів, які здійснювали свою

буду вдячний. Якщо це треба законом врегулювати, готовий, я думаю, всі побратими, які пройшли горнило війни, долучаться, щоб врегулювати його на законодавчому рівні. Дякую. Дякую за дуже актуальний виступ. Дійсно, дуже важлива підтримка капеланів нашим військовим. Я зараз запрошую до слова шановного колегу Кірша, Шановні панове! Що зараз відбувається з блокуванням податкових накладних, бо від цього блокування стогне вся українська економіка. Бо це блокування перетворює оподаткування добавленої вартості, доданої вартості на оподаткування всього обороту за ставкою 20 відсотків. Коли Верховна Рада скасовувала блокування податкових накладних, ми написали в законі і це пройшло через залу Верховної Ради, що поновити блокування податкових накладних може тільки Верховна Рада. І саме це було проголосовано. Але в тому варіанті нового Налогового кодексу, нового варіанту, який був опублікований, оприлюднений в "Голосі України", вже не Верховна Рада мала поновлювати блокування податкових накладних, а Кабінет Міністрів. Тобто те, що ми прийняли, було змінено на шляху від зали Верховної Ради до газети "Голос України" і виявилось, що вже Кабмін може поновити блокування податкових накладних, чим він, власне, і скористався! Спочатку це було доручено Мінфіну. Але фахівці Мінфіну, так звані, заплутались і не змогли розробити критерії, згідно з якими буде блокування податкових накладних. Вони так заплутались, що після цього податкова зайнялась розробкою критеріїв вже самостійно. Я хочу оприлюднити їх критерії. Згідно з тими критеріями, які чи то сьогодні, чи то через пару днів вступають в силу, ризиковими операціями є, наприклад, економічне зростання підприємства. Тобто, якщо у підприємства є великі темпи зростання, то це вже є з боку, з точки зору податківців, ризикова операція. Крім того, ризиковим є все, що з боку, з точки зору податкової перевірки, є ризиковим. І це сказано в документі такого рівня! Тобто ризик – це ризик. І така тавтологія дає можливість податківцям встановити в якості ризикових будь-яку операцію і будь-яке підприємство! Коли ризик визначається через ризик. Крім того, будь-яке нове підприємство – це ризикове, будь-яке зростаюче підприємство – це ризикове. Якщо бухгалтер колись працював на підприємстві, яке потім стало банкрутом, то цей бухгалтер більше не може працювати на жодному підприємстві, бо якщо якесь підприємство цього бухгалтера з чорним клеймом візьме на роботу, то йому теж не реєструватимуть податкові накладні. У той же час, хто хоче обійти, той обійде, але я не хочу це розповідати з трибуни Верховної Ради. Тобто користі ніякої. Хто хоче обійти, обійде легко. Але підприємства знищують, перетворюючи для підприємств оподаткування доданої вартості в оподаткування всього обороту за ставкою 20 відсотків. Верховна Рада повинна щось зробити, щоб цього не відбулося, бо це смерть для нашої економіки і смерть для всіх соціальних виплат. Коли стоятимуть підприємства, ніяких соціальних… Будь ласка, наступний виступаючий народний депутат Валерія Заружко. Будь ласка, пані Валерія запрошую вас до слова. Валерія Заружко, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, шановні колеги народні депутати, мені прикро про це говорити, але сьогодні відбувається знищення вуглевидобувної галузі української промисловості. Питання дуже болюче, бо це не тільки шахтарі без зарплати, це долі цілих територій, міст та селищ. Нагадаю вас, що шахти є майже завжди бюджетоутворюючими підприємства та від них залежить економічна ситуація та добробут цілих регіонів. На жаль, сьогодні ми купуємо вугілля за кордоном, де завгодно, в Росії, в Польщі, в Казахстані, навіть в ЮАР та Сполучених Штатах, але не в Україні. Така політика уряду приводить до банкрутства шахт та до їх закриття. Це, по-перше, є економічно необґрунтованим, бо вартість американського вугілля на 13 відсотків більша ніж українського. А по-друге, це є абсолютно аморальним в умовах надважкого стану української економіки. Команда Радикальної партії вимагає внести зміни до бюджету та виділити 1 мільярд гривень на реконструкцію та модернізацію діючих шахт, що дозволить зберегти та збільшити кількість робочих місць, виділити 2,8 мільярда гривень на покриття заборгованості по заробітній платі шахтарям та на виплати заробітної плати на період модернізації шахт. Нагадаю вам, що тільки заборгованість по заробітній платі перед шахтарями об'єднання "Селидіввугілля" на сьогодні складає майже 108 мільйонів гривень. Шахтарі цього підприємства вимушені були страйкувати, голодувати, вимагаючи зароблені ними гроші. Команда Радикальної партії Олега Ляшка бореться за припинення тиску на шахтарів, яких визивають на так звані допити в СБУ, яких залякують, яким погрожують. Ми вимагаємо припинити знущання над людьми, виплатити їм зарплату в повному обсязі. Команда Радикальної партії пропонує також власну комплексну програму збереження та розвитку вугледобувної галузі. А саме: збереження та збільшення робочих місць, підвищення заробітних плат, стовідсоткове забезпечення внутрішнього ринку країни українським вугіллям. Українцям – українське вугілля. Бо це збереження валютної виручки в Україні, позитивний вплив на експортно-імпортний баланс, пониження рівня цін на комунальні послуги, в ціні яких є вартість вугілля, та захист від екологічних ймовірних катастроф Ми вимагаємо шахтарям достойну та своєчасну зарплату у вугледобувній галузі, модернізацію та осучаснення. Сильна промисловість – це сильна економіка, а сильна економіка – це сильна країна, сильна країна – це заможні та щасливі українці. Ось мета команди Ляшка. Дякую вам за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. До слова запрошується народний депутат Кривенко. Вікторе, просимо вас до слова. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні колеги, сьогодні Прем'єр-міністр сказав, що він підтримує ініційований депутатами, де я теж є співавтором, законопроект про забирання у Служби безпеки України функції контролю економіки. І за це можна йому подякувати. Але точно не можна йому дякувати за той проект розподілу дотацій для агровиробників, який 107-ю Постановою він запропонував, і уряд прийняв це рішення, і де ми зараз бачимо, що фактично малі фермери не отримують ніякого доступу до державної підтримки, а отримують державну підтримку великі компанії, яким треба думати, як підтримувати, але точно не в такий спосіб, коли просто монополізовуються через вибір положенні різних критеріїв, які унеможливлять доступ малих, середніх фермерів. Я вчора про це говорив на брифінгу з головою Асоціації тваринництва, яка включає в себе понад 5 тисяч підприємств. Наступне. Колега Сотник говорила про пана Жданова і про реформу в спорті, і про великі досягнення, яких насправді, я погоджуюся з тим, що їх немає. Законопроект 4857, який ініціював мій колега по партії Павло Кишкар, багато, багато депутатів з різних фракцій його теж підписали, підтримали, який забирав розподіл коштів у Міністерства спорту і молоді і віддавав їх федераціям, так, як це в усьому світі як відповідає Міжнародному олімпійському комітету і його правилам. Але, ні, нам хочеться міністру особисто хочеться купувати весло, чим гребти потім нашим спортсменам, ковзани, на чому їздити, і через це вони не дають нормальних повноважень для федерацій і тим самим знищують український спорт у високих досягнень. І не займаються масовим спортом. Колега Галасюк говорив про ліс-кругляк. Абсолютно підтримую цю позиці. І одне застереження. Ми проголосували про криміналізацію при контрабанді. Але хто кришує цю контрабанду? Хтось може повірити, що без митника щось може переїхати на іншу сторону кордону? Хто командує митницею податковою? Міністр Данилюк воює з податковою. Вона безпосередньо підпорядковується Прем'єр-міністру Гройсману. Наступне. Абсолютно правильно сказав колега Кірш, інколи гарно виступати в кінці, що страшна маніпуляція з податковими накладними. До мене зверталися підприємці-рухівці з Івано-Франківської області, з Львівської області, що просто в штучному режимі блокують надання податкових накладних. І те, що ви озвучили, що фактично був змінений текст з того, що проголосований, я з тим погоджуюсь, і просив би вас, щоб ви приготували проект заяви про злочин, і підпишуся, просто ви в цьому фахівець. Ми просто готові підсилювати вашу позицію. Ще хотілось би сказати, що вкрай важливе питання, яке ми піднімали на тому тижні, по вугіллю. Безумовно, не треба купувати імпортне, коли є своє. Шахта "Любельська" от на Львівщині. І якби команда Радикальної партії теж долучилася, проаналізувала цей проект, який дозволяє створити 3 тисячі робочих місць, який дозволяє закрити імпорт вугілля, в тому числі з Росії. Близько 9 мільйонів… На 2 мільярди доларів ми завезли вугілля з Російської Федерації в минулому році, а своє не розробляємо. При тому, що це приватна компанія і хочемо все віддавати державним. Треба державним допомагати, але треба допомагати і тим, хто має аналогічні проекти, які пройшли всі…

зробить як звернення до "Укравтодору". Чому до "Укравтодору"? Тому що я скажу, у нас на Вінниччині дорога, яка сьогодні є це Вапнярка-Крижопіль, уже, мабуть, років 50-60 вона не ремонтувалася. Вона не ремонтувалася і не знала, що таке капітальний ремонт. І сьогодні дуже б хотілося, щоб "Укравтодор" вніс у план капітального будівництва, і тому, що це все-таки дорога державного значення. Я розумію, що сьогодні по Україні немає доріг. Я розумію, що ті дороги, які будувалися в минулому році, позаминулому, вони ще є. А в цілому, ми ж бачимо прекрасно, що доріг по Україні майже немає. І тому це дорога, яка йде на Одесу, це дорога, яка йде на Молдову. І я дуже хотів би, щоб все-таки "Укравтодор" зробив все, щоб її ввести у план капітального будівництва. Я вам скажу, ще в союзні часи були такі Штепсель і Тарапунька, які в свій час, 60 років назад, критикували цей участок дороги. Пройшло 60 років – і ніяких зрушень немає абсолютно. І я думаю, що дуже б хотілося, щоб все-таки, накінець-то, ми зробили, "Укравтодор" зробив все, щоб ця дорога була. Тому, я ще раз кажу, прошу записати мій виступ зверненням до "Укравтодору". Я також декілька слів хотів сказати, все-таки те, що піднімалося питання, і виступав міністр молоді наш, і мої колеги народні депутати, за наших олімпійців. Да, звичайно, ми знаємо, що паралімпійська збірна виступила значно краще. Ми знаємо, що все-таки мало коштів виділяється для наших олімпійців, вони не мають де тренуватися і інше. Але знову ж таки, коли розглядається питання у нашій Верховній Раді, вони ставляться на головні і другорядні. От саме ці другорядні питання: виділення коштів в бюджеті на Міністерство молоді і спорту, виділення коштів для того, щоб можна було будувати спортивні заклади для наших спортсменів на жаль, нема. І тому дуже хотілося, щоб ми в своєму залі не ділили на другорядні закони і на головні, тому що вони є всі головні. І сьогодні чим більше коштів ми виділимо для наших спортсменів, вони не будуть виїжджати у країни Європи. Адже у нас є приклади, коли у країни Європи виїжджають наші спортсмени і там показують найкращі результати. І на завершення я хотів би сказати по вчорашньому нашому голосуванню по Надії Савченко. Дійсно, сьогодні щоб там мне було, сьогодні об'єднали ми всю країну, тому що народні депутати проголосувати за те, щоб все-таки Надію Савченко позбавити позбавити її імунітету народного депутата і таке інше, і це є справедливо. І те, що вона сьогодні на суді, захищаючи знову, говорить, що я б все рівно те саме зробила, це я скажу для народу України: народні депутати об'єднали весь зал і проголосувати "за". Дякуємо. Будь ласка, Мартовицький запрошується народний депутат до слова. Прошу. Шановні громадяни України! Шахтарі регіону "Західний Донбас", який делегував мене в парламент, сьогодні забезпечує близько 58 відсотків національного вуглевидобутку, вони роблять значний внесок у збереження енергетичної безпеки України та у наповнення бюджетів всіх рівнів. Але, щоб шахтар продуктивно працював, треба створити умови, по-перше, для його безпечної праці, а також для комфортного життя і відпочинку йому, його родині і всім мешканцям міст. Та уряд схоже не усвідомлює всієї відповідальності за це, адже проблема водопостачання шахтарських міст, з якою я вже звертався з цієї трибуни до Прем'єр-міністра України рік тому, не вирішується. Забезпечення водою Павлограда, Тернівки, Першотравенська залежить від роботи Державного підприємства обласного підпорядкування Дніпро-Західний Донбас. Під час аварії його магістрального водоводу та інших об'єктів, які на сьогодні на 80 відсотків відпрацювали свій ресурс, населення міст залишається без води. Особливо потерпають Тернівка та Першотравенськ. Щоб не допускати комунальних колапсів, наприклад, Тернівці довелося тільки у 2016 році витратити витратити півтора мільйона гривень з міського бюджету для реконструкції ділянки водоводу та залучити працівників місцевого житлово-комунального підприємства до ліквідації аварії за межами міста. В той же час в Тернівці бракує ресурсів на ремонт та заміну власних мереж водопостачання, які знаходяться на території міста і також на 60 відсотків Місцева влада намагається вирішувати проблему в межах бюджетних можливостей. Але коштів в місцевих бюджетах на ремонт та реконструкцію всіх зовнішніх міських мереж критично не вистачає. Особливо після того, як Держбюджетом на 2018 рік на місцеві бюджети переклали численні додатки, незабезпечені витрати щодо надання соціальних пільг та субсидій населенню, утримання об'єктів охорони здоров'я, освіту тощо. Моє звернення до уряду з проханням вирішити питання фінансування капремонту та модернізації водогону "Дніпро-Західний Донбас" залишилося без належної уваги. Системне рішення проблем відсутнє, а так зване гасіння пожеж відбувається за рахунок підвищення тарифів для населення та залучення до ліквідації аварії ресурсів місцевих бюджетів. Тому я вимагаю від Прем'єр-міністра України взяти під особистий контроль розробку, виконання і фінансування комплексу заходів, необхідних для забезпечення надійного водопостачання шахтарського регіону. Надати конкретну відповідь на мій виступ, який прошу вважати депутатським запитом. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний виступ від народного депутата Мосійчука. Будь ласка, запрошуємо вас до слова. Село, моє українське село, телефонує мені вчора Зоя Пилипівна з Оржицького району моєї рідної Полтавщини. Телефонує і плаче, плаче, бо змушена продати корову, корову, яка годувала її родину більше, ніж 10 років. Чому? А все дуже просто, тому що закупівельна ціна на молоко – 2,50. Ви бачили, шановні українці, в магазині молоко за 2,50 за літр. Якщо не бачили, то давайте разом запитаємо уряд: чому така несправедливість. Давайте запитаємо в уряду: чому на догоду євробюрократам вирішили не купувати в українських селян молоко. Чому на догоду євробюрократам кажуть, що хімічне молока краще? Чому на догоду компрадорам, які працюють в уряді і парламентській більшості знищується українське тваринництво, українське молочарство? Тому що вигідно завозити пальмову олію, якою труять українців? В зв'язку із цим наша фракція Радикальної партії Олега Ляшка наполягає на невідкладному розгляді у парламенті законопроекту 3871 за нашим авторством про заборону використання пальмової олії в харчовій промисловості. Це вимога, вимога від уряду компрадорів, до того ж уряд багато розповідав про дотації на тваринництво, от тільки жодний український фермер і селянин не побачив жодної дотації а корів, овець чи кіз. Крім того, ми наполягаємо на змінах до Конституції, які ініціювала наша Радикальна партія Олега Ляшка, яка має визначити фермерство як устрій сільськогосподарський на нашій українській землі, бо інакше не буде ні України, не буде села. Ми маємо переглянути відношення до села. Ми маємо спонукати будівництво нових підприємств по переробці сільськогосподарської продукції, бо інакше село згине, бо інакше не буде роботи для українських селян. Окрім того, окрема вимога окрема вимога зберегти ПТУ, які виховують кадри трактористів, враховують кадри людей, які працюють на землі. 15 секунд завершити дайте. МОСІЙЧУК І.В. Бо якщо ми цього не зробимо, то згине село. А згине село – і згине Україна. Наша партія, Радикальна партія Олега Ляшка цього не допустить. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Павло Кишкар запрошується до слова. Павло Кишкар, Народний Рух України. Відкоментую колег, які… декілька мазків по реформі спорту. Дійсно, півтора роки тому було зареєстровано революційний 4857, який підтримувався на той момент Міністерством молоді і спорту, який повністю передавав фінансування спорту високих досягнень на федерації і дозволяв їм відповідно до Олімпійської хартії розпоряджатися і розвивати, власне, свій вид спорту. бажання бути чиновником у міністра перемогло, і він залишив за собою право розподіляти фактично в ручному режимі фінансування федерацій, фінансування наших здобутків в майбутньому на Олімпійських, у тому числі, іграх. На жаль, невтішні результати Олімпійських ігор дають підстави, доводять вчергове, що діюча система спорту високих досягнень не буде мати жодних успіхів в майбутньому і тому ми наполягаємо на тому, щоб парламент ближчим часом розглянув відповідний законопроект. Основний мій сьогодні виступ стосується освіти, а зокрема альтернативної освіти в середній школі, бо мої діти залучені до Вальдорфської системи виховання. дивним чином сьогодні вчиняє Міністерство освіти, яке не хоче затверджувати типові освітні програми з дев'яти основних напрямків альтернативної освіти. видів у нас працює на території України, подали відповідні документи до експертної ради Міністерства освіти, пройшли цю експертну раду. Наступним етапом має бути розгляд на колегії в Міністерстві освіти. Розгляд цих документів на колегії перетворився в брудну агітаційну кампанії пані Фіданян, яка очолює департамент освіти в Києві, та певного невідомого мені Горбачова Сергія, який всього-на-всього директор в місті Києві однієї з середніх шкіл, визначає загальнодержавну політику в сфері альтернативної освіти в середній школі. Абсолютно абсурдна штука, адже основою нової української школи є канадська модель Вальдорфської школи. Тобто Міністерство освіти пишається і ми дякуємо їм за те, що підтримана нова українська школа як модель, яка базується на Вальдорфській школі, але не хоче затверджувати типову освітню програму до Вальдорфської школи, яка 14 років уже існує і видає найякісніших елітних випускників шкіл. Бо елітність їх підтверджується тим, що вони вступають до Києво-Могилянки, до Карпенка-Карого, до університету Шевченка і мають найвищі заробітні плати після завершення цих університетів. дайте. КИШКАР П.М. Дякую, пані головуюча. Це відпрацьована система освіти в середній школі. Дайте нормально працювати і новій українській школі, і альтернативній школі. У нас не мають виходити діти лише з квадратними головами, є різні діти, є різні види…

Ми вчора бачили черговий фрагмент діяльності Служби безпеки України, від якого ще більше запитань, ніж відповідей. Оскільки так і не стало зрозумілим, у який же спосіб цілі машини з арсеналом військової зброї пересуваються Україною. Саме в контексті цього хочу згадати сьогодні трагічну дату. Рівно рік тому сталась трагедія в місті Балаклея в Харківській області, внаслідок чого в повітря вилетіли військові снаряди і внаслідок чого загинуло двоє цивільних осіб, пошкоджено більше 340 будинків. Постраждало декілька тисяч людей. Що спричинило збитків більш ніж 300 мільйонів гривень для людей і для бізнесу. Але у зв'язку з цим у мене декілька запитань. Рік тому все військове керівництво: військовий прокурор, Генеральний прокурор, Голова Служби безпеки України заявляли про те, що є очевидні ознаки певної диверсії, що і могло спричинити такі вибухи. Але, шановні колеги, звертаю вашу увагу, через рік цієї трагедії не просто жодна людина не, жодній людині не пред'явлені звинувачення. Більше того, керівник військової частини, який відповідав за зберігання цих боєприпасів, Володимир Скляр, більше того, пішов на підвищення в Київ. Також, шановні колеги, ви знаєте, що, на превеликий жаль, за цей рік сталась така сама трагедія. Слава Богу, ніхто не постраждав з цивільного населення в Калинівці на Вінниччині. І так само постраждали люди. Так само декілька сот мільйонів гривень вилетіло в повітря. За різними оцінками, вибухи на цих двох військових складах оцінюються в більше ніж мільярд гривень. І досі ніхто не притягнутий до відповідальності. Більше того, журналісти, які провели розслідування, людина на вінницьких складах, Ігор Малежик, який був керівником цієї військової частини, до того проходив у кримінальному провадженні, яке пов'язане, вслухайтеся: "Фіктивна закупівля протипожежного обладнання на 200 тисяч гривень". Я думаю, що українці, платники податків, мають право знати. Фракція "Об'єднання "Самопоміч" закликає міністра оборони, Голову Служби безпеки України на наступній "годині Уряду" прозвітуватися, що ж насправді відбувається з розслідуванням цих злочинів? Хто притягнутий і коли, якщо ні, буде притягнутий до відповідальності? Більше того, шановні колеги, я звертаю вашу увагу, що разом з вами проголосований бюджет країни, який минулого року передбачав більше 140 мільйонів гривень на утилізацію і організацію зберігання боєприпасів. Внаслідок трагедії в Балкаклії цього року депутатський корпус проголосував за виділення саме на утилізацію, організацію і зберігання боєприпасів вже більше півмільярда гривень. Сукупно за цієї влади вже виділено близько мільярда гривень з поточним роком. Я думаю, що платники податків у межах, передбачених законом, безумовно, мають право

Доброго дня, Україно. На цьому тижні знову до Києва приїжджала наша активна молодь з Дніпра, люди, які борються з екологічною катастрофою, на яке наражає це місто-мільйонник олігарх Ахметов, який попри всі зобов'язання, які він брав під час приватизації Придніпровської теплової електростанції, їх нехтує. На сьогоднішній день це місто захлинається у викидах, йдеться про одну з найбільш старих, морально і фізично устарілих електростанцій, яка була придбана в 12-му році, в часи Януковича, без жодних конкурентів І тоді уряд Азарова, який був головою Партії регіонів, прописав дуже лояльні вимоги до Ахметова: зниження викидів оксидів сірки, азоту та твердих частинок, а також встановлення приладів автоматичного контролю за викидами. Але досі нічого не виконано, попри те, що ми всією країною через "Роттердам плюс" надзвичайно великі суми коштів для цього олігарха. До 1 січня цього року мало бути в 10 разів знижено викиди. Цього не відбулося. І приїжджають до Києва наші активісти, молодь з Дніпра, Ірина Черниш, Артем Романюков, люди, які не бояться йти проти системи, проти цього олігарха. Ви можете лише уявити, що в місті 20 мільйонів тонн відходів не утилізується. І їхній план це лише взяти іще на 7-8 років це все відкласти. Це все робиться з однією метою – просто не виконувати свої зобов'язання. При тому, що один фільтр коштує як декілька кімнат в лондонській квартирі Ахметова, яка, ви знаєте, за всіма рейтингами у всіх міжнародних публікаціях є найдорожчою в світі і коштувала понад 200 мільйонів доларів. Ви знаєте, це не єдині новини про олігарха, який жив непогано і в часи Кучми, і в часи Ющенка, і в часи Януковича, і зараз, в часи Порошенка. Ще один тривожний дзвінок – це примусовий викуп акцій "Азовсталі". Це роботяги, прості люди, які мають дрібні пакети, їх зараз змушують продавати акції 56 копійок за одну штуку. Тобто всю "Азовсталь" оцінили в 90 мільйонів доларів. Це, повторюся, це як три кімнати в квартирі Ахметова, коштує перлина української металургії "Азовсталь", одне з найбільших підприємств, яке генерує величезні прибутки для цього олігарха. Тобто комбінат оцінили в 57 разів дешевше, ніж вартість такої побудови з нуля. Ви можете уявити цинізм, як намагаються залізти в кишені кожної простої людини, яка придбала акції цього підприємства. І це робиться попри те, що, повторюся, вся країна скидається через "Роттердам плюс" для того, щоб він далі отримував надприбутки. Тому, шановні українці, я вас дуже прошу, ви повинні розуміти, що вся українська політика просякнута цими олігархічними корупційними інтересами. Маємо міняти Закон про вибори, створювати антикорупційний суд і притягати до відповідальності тих, хто за рахунок простих українських громадян Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ від народного депутата Лозового. Запрошую вас до слова. Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Лауреат Нобелівської премії з літератури Герман Гессе дуже чітко підкреслює, як в часи Середньовіччя знали мандрівники, знали паломники, що прийшла чума, що прийшла смерть. Вони це знали, коли чули страшний рев корів, не було кому подоїти корову, корови страшно ревіли, і кожен здалеку, чуючи цей страшний рев, знав, що в це село або в це місто прийшла смерть. Бо корова не може без людини, а людина не може без корови. Людина і корова – це як інь і янь, якщо говорити про якісь філософські аспекти. А для українців корова не менш священна тварина. Якщо я робив соцопитування у себе в Інстаграм на сторінці, спитав людей: де корова священна тварина – в Україні чи в Індії. Шістдесят відсотків людей мені відповіли, що в Україні. Тому що в нашій державі, на нашій святій українській землі, яку ця влада хоче безбожно продати, корова – це символ достатку, корова – це найбільший друг людини, корова – це те, що рятує часто українців. Але через дурнувату, безпринципну діяльність чинної влади на догоду іноземцям, які бачать нашу державу придатком сировинним, сировинною колонією, що відбувається: ведуть корів на забій. Любить людина корову, яка в хліву у неї живе дома, і веде корову на забій. А корова ж це відчуває, корова плаче, вона хоче бути другом людини, вона хоче допомогти. А що тому нещасному селянину зробити, якщо нема нормальної закупівельної ціни на молоко? А багато хто з селян взагалі молоко продати не може. Зверніть увагу, Швейцарія, де люди живуть як в раю на землі, як у Бога за пазухою, не член ЄС, щоб зберегти своїх корів. А у нас скоро корови будуть як динозаври в музеях, тому що абсолютно дурнувата діяльність влади до того доведе. Наша ж політика Радикальної партії – це встановити закупівельну ціну на молоко мінімум 6 гривень. А буде А буде Ляшко Президентом – 10 гривень буде закупівельна ціна на молоко. Наша політка – це скасувати ПДВ для ферм, для ферм, які виробляють молоко. Наша політика – це, як казав колега Мосійчук, заборонити пальмову олію. Наша політика – це дати дотації на корів. В Італії на кожну корову селянину дають тисячу євро на рік. В Україні – хоча б 10 тисяч гривень на рік, щоб… Я просто вже почала хвилюватися, що виступи закінчуються, і ще нічого не сказано про корову. Слава Богу, баланс у нас тепер відновився. Дякуємо за виступ. Я знаю, що я не маю права, але я жива людина теж, і я маю право на емоції. (Шум у залі) Тому я вас прошу не перебивати ведучу засідання. Я вас прошу, не залишайте такий, як би післясмак після вашого виступу про корову негативний. Хай буде на позитиві все. Будь ласка, пан Мусі, вас до слова запрошую. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні українці! Олег Мусій, Сокальщина, Червоноград, 124 виборчий округ, політична партія "Народний контроль". Звісно, виступи народних депутатів, а тим більше вчорашній день, дуже важко мені перебувати в залі і забути, що я – лікар за освітою і професіонал. Я маю на увазі щодо психічного здоров'я багатьох, моїх колег в тому числі. І думаю, що це потребує, напевно, все-таки законодавчого якогось визначення, що коли на державну службу чиновники обираються з обов'язковим проходженням, довідкою від психіатра, також потрібно, напевно, цю норму ввести і для народних депутатів. Щоби всілякі діячі не намагалися знищити чи то половину Києва, чи то половину парламенту, чи то розказувати нам тут всякі несусвітні байки, від яких весело всім. А дуже сумно українському народу, на превеликий жаль. Я хочу привернути увагу Прем'єр-міністра України, який неодноразово заявляв тут нам, народним депутатам, під час години відповідей на запитання народних депутатів про те, що він гарантує, він впевнений, про відсутність корупції в Міністерстві охорони здоров'я, тому що там, бачите, існує така собі американка, яка не є корупціонером. Насправді це все не відповідає абсолютно дійсності. Тому я звертаюся і прошу вважати мій виступ депутатським зверненням в підтримку того, що розслідувала громадська організація і відомий всім журналіст Бочкала, який звернувся два дні тому до Прем'єр-міністра України щодо корупційних діянь заступників міністра, в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, а саме пана Ковтонюка. Виявляється, цей чиновник вирішив чомусь, що 200 мільйонів доларів Світового банку є його власною кишенею, і пролобіював, і всіляко перешкоджав прозорому конкурсу на призначення керівника, який буде здійснювати контроль і розподіл, і бути, по суті, управляючим на найближчі три роки цими 200 мільйонами доларів, який дає, як кредит, Світовий банк для нас з вами, для України. Саме тому я прошу негайно Прем'єр-міністра провести службове розслідування діяльності цього заступника міністра Ковтонюка, відсторонити його відповідно з посади заступника міністра і вжити адекватних заходів щодо дахування в.о. міністра охорони здоров'я, відповідних своїх заступників і їхньої корупційної діяльності. Ви пам'ятаєте службове розслідування по заступнику Перегінцю, який був при Квіташвілі. Чим закінчилося?

Будь ласка, наступний виступ, народний депутат Мірошниченко запрошується до слова. Шановні виборці, шановні колеги! Хочу вас поінформувати, 2 квітня – Всесвітній день інформування про проблеми аутизму. Ви знаєте, що в багатьох країнах і, зокрема, в Україні до сотні тисяч сімей стикнулися з цією проблемою, і, на жаль, дуже часто вони залишилися на самоті. Дуже часто люди не знають, що їм діяти, якщо в їхній родині народилася така дитина. Дуже часто наша медицина, наша освіта не готова для того, щоб допомогти таким людям. Величезна проблема для дорослих людей аутистів: немає роботи, немає догляду, немає належної підтримки. Саме тому вже майже рік як і фахівці, з одного боку, батьки, народні депутати, до речі, тут є Денис Силантьєв, який теж багато робить, в тому числі для дітей, пов'язаних з проблемою аутизму, об'єднались і створили національну платформу "Україна дружня до аутизму". І у межах цієї проблеми ми намагаємося об'єднати зусилля, з одного боку, державних, виконавчих органів, Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, тому що, на жаль, немає координації між ними на горизонтальному рівні. І, з іншого боку, практиків, які займаються щодня такими людьми. І цей комунікативний майданчик дозволяє нам не лише обговорювати проблеми, але і поширювати інформацію, залучати нових людей і виробляти певні проекти рішень, які може потім втілювати кожне з міністерств. І ми як народні депутати, вносячи зміни зміни до законодавства, і відповідні міністерства. Але разом з тим я хотів би звернутися і до самих батьків з закликом об'єднуватись, адже кожному на самоті дуже важко справитись з цією проблемою. Шукайте підтримку один у одного. Хочу звернутися до органів місцевого самоврядування. Утворюйте центри і підтримуйте таких людей. Хочу звернутися до всіх громадян, до всього суспільства. В кожній родині може статися така проблема. Не ігноруйте, не дискримінуйте таких людей, підтримуйте, ставтеся з розумінням. Тому що від того, як ми ставимося до таких осіб, до старших людей, до інвалідів, є показник того, наскільки ми є цивілізованим суспільством, наскільки ми маємо право називатися європейською країною. Дякую вам за увагу. Вам дякуємо за надзвичайно дійсно актуальний виступ і маємо погодитися, що ще маємо працювати для того, щоби суспільство було більш толерантним до людей з особливими потребами. Я передаю зараз слово народному депутату Чижмарю. Прошу вас до слова. Шановні колеги, народ України! Юрій Чижмарь, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. З трибуни за 4 роки, з цієї трибуни за 4 роки ми часто чули з виступів колег депутатів про значні корупційні діяння у владі, про злочини, які вчинялися в країні. Тільки наша фракція піднімала такі гострі питання, які, скажімо, потягли вимивання з бюджету, з економіки країни мільярдних коштів? як офшорні скандали Panama Papers, де були задіяні перші фігури нашої крани. Ми пам'ятаємо про те, що ми піднімали тут питання і "Роттердаму плюс", де людям нав'язують непотрібні платежі так званої доставки з Європи вугілля, яке практично ніколи не здійснювалося. Ми пам'ятаємо останні події з RAB-тарифом, коли на сьогоднішній день на 12 років вперед людям довішують в їхні комунальні платежі мільярди гривень, які вони будуть оплачувати тим власникам, які давним-давно з корумпованої приватизації купили свої енергетичні потужності і сьогодні вдруге хочуть компенсувати собі ці кошти за рахунок простих простих громадян. Ми з фракцією піднімали питання про 4G-частоти, які сьогодні продали за безцінь, коли всі інші країни на цьому заробляють і закривають ті нагальні потреби громадян, які є в країні. Ми піднімали питання про розкрадання в Міністерстві оборони. Ми піднімали питання про німецькі хаб, з якого нібито доставляють газ Україні для населення, хоча більше половини український саме газ в українських трубах споживають українці. Ми пам'ятаємо про те, що ми піднімати питання про незаконні рефінансування коштів, які через кілька днів виявлялися на готівковому ринку і впливали на рівень інфляції, обезбіднюючи наших громадян. Ми пам'ятаємо про те, що ми неодноразово піднімали про корупцію питання в банківській системі, особливо в "ПриватБанку". Але який результат? Жодного. А чому? Тому що на сьогоднішній день парламент сам себе позбав конституційної можливості здійснювати інституційний контроль за органами влади, не приймаючи вже 4 роки, а я би сказав 25 років, Закон про тимчасові слідчі комісії. Чим закінчився виступ Гонтаревої в цій залі? Я вийшов навмисне і навіть не хотів її слухати. Чому? Тому що я знав, що це буде знущання над парламентом, де вона буде говорити те, що хоче, і вона навіть не боїться зали, тому що після її виступу ми не могли створити тимчасову слідчу комісію, виявити всі факти, викликати чиновників в парламент, а не йти в правоохоронні органи і проситися на прийом, щоб довести свою позицію. Вони мали бути тут і тут звітувати і давати нам пояснення. І тоді би Гонтарева була бліда і сьогодні б відповідала в прокуратурі. Який результат наших запитів? Нульовий. Скільки ми написали запитів, звернень? Які реальні відповіді. Максимум, що відписали відписки. Тому я закликаю цей парламент. Я кожен раз, коли ми затверджуємо порядок денний на тиждень і на сесію, дивлюся, а чи є цей закон у списку. Нема. І дуже часто я відмовляюся голосувати за порядок денний, хоча там є і позитивні закони. Не тому що я проти, а тому, що я не бачу тих законів, які створюють інституційну спроможність… 15 секунд, дайте завершити, будь ласка. ЧИЖМАРЬ Ю.В. Да, дайте закінчити. ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 хвилин. Секунд, вірніше. ЧИЖМАРЬ Ю.В. Фракція Радикальної партії подала відповідний закон, і він є зареєстрований у Верховній Раді. Да, ми не є в коаліції, і ми не можемо впливати на порядок денний, але я закликаю всіх свідомих депутатів коаліції: якщо ви хочете відбутися як парламентарії, а цей орган був міцний і потужний, цей закон мусить… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Ігор Шурма. Прошу вас, пане Ігоре. Шановні громадяни України, на трибуну виходячи, я хочу поміняти тему свого виступу, принаймні на початку. З чим вона пов'язана? Проходячи по кулуарах Верховної Ради, я побачив біля місця, де встановлений Національний прапор, який був внесений в зал, в сесійний зал Верховної Ради 24 серпня ще в минулому столітті, стояла група дітей з 315-ї школи міста Києва, яка прийшла на екскурсію. Зараз ці діти прийшли сюди подивитися на ті всі речі, це є діти, які мають велику надію жити, працювати в Україні і бути гідними своєї держави. В руках одного з них був наш розклад пленарного засідання. Я звернув на це увагу. Я запитав: "А ви… Навіщо тобі це?" А він каже: "А ми хочемо як би послухати, які права, що ви будете розглядати". А тут права дуже прості були на сьогоднішній день. Зміна розміру стипендій для дітей, так, там бакалавру – 2 тисячі, там для інших – 2 тисячі 700. І друге питання, це було посилення соціального захисту прав та інтересів дітей, позбавлених батьківського піклування. З тижня на тиждень, з місяць на місяць ми знущаємося самі над собою, ми себе не поважаємо. Оці самі два питання передруковуються кожного тижня, їх ніхто не слухає. Скажіть, будь ласка, хтось повірить після цього в тій країні, що тут є майбутнє для дітей? Я не є політичний однодумець, допустимо, Радикальної партії, але їхня програма по робочих місцях, про створення умов для молоді, які будуть тут жити і працювати, вона є правильна. і в тому разі їх потрібно підтримувати. (Оплески) І не треба боятися, що це політичні опоненти, бо тут інтереси України. Той, хто хоче жити і працювати в Україні, повинен об'єднуватись, не дивлячись на свої релігійні переконання, партійну приналежність. А то виходить так, що ми на п'ятницю ставимо питання болючі, на середу ставимо питання нашого колеги депутата Писаренка, які стосуються молоді і спорту, знаючи, що в залі нікого нема, їх розглядати не будуть. А звідси береться біда з того порядку денного. Ми вимагаємо вже скільки місяців? Рік "Опозиційний блок" вимагає, внесіть в зал Постанову 5642 про звіт діяльності виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я. Внесіть його сюди, нехай прозвітується. Хто хоче, проголосує незалежно… незадовільно, хто хоче, підтримайте її. Але її відсутність, цієї роботи приводить до чого? Слухайте, люди добрі, постанова Кабінету Міністрів привела до чого? У нас тепер продають кров, препарати крові за кордон зі спецдозволом для однієї зі структур. Це тоді, коли йде війна і крові бракує. У нас на сьогоднішній день обговорюють питання збільшення малих, середніх і великих доз незаконно, при незаконному обігу наркотиків: героїн, амфетамін, морфін, канабіс. 50 разів міністерство дає… ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 секунд завершити. ШУРМА І.М. На сьогоднішній день наказом міністерства заборонено використання контрастних засобів для МРТ-діагностики. Як тепер онкологію виділяти? Це все приводить до таких дій, де йде зачистка території, де люди будуть вмирати. Ми вимагаємо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Наступний виступ від народного депутата Силантьєва. Я продовжую на 10 хвилин наше засідання. І у нас ще залишилось буквально 4-5 виступів, і будемо Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни України! Свій виступ я хочу присвятити Міністерству молоді та спорту України, а саме: про той безлад, про те зловживання, про те відверте беззаконня, яке вчиняє перший заступник Міністерства молоді та спорту України Ігор Гоцул. Уявіть собі, ця людина – один з очільників центрального органу, який виділяє державні кошти, і він же очолює громадську організацію, яка ці кошти отримує і потім витрачає. Цей конфлікт інтересів призвів до того, що зі 100 відсотків бюджетних коштів, які витрачаються на, виділяються на олімпійські види спорту, 68 відсотків – на легку і важку атлетику, все, що залишилось – на інші олімпійські види спорту, а таких не один десяток! Ідемо далі. Ігор Гоцул, зловживаючи службовим становищем, і у мене є цьому підтвердження документальне, забирає кошти, вже виділені кошти з одних видів спорту і віддає легкій атлетиці. Причому, забирає він кошти з тих видів спорту, де є олімпійські чемпіони, призери олімпійських ігор. І не дивлячись на те, що фінансування легкої атлетики з кожним роком зростає, спортсмени цих грошей не бачать, вони до них не доходять. У мене питання. Ігор Гоцул, а куди діваються ті кошти, які ви забираєте у видів спорту і віддаєте іншим видам спорту – легкої атлетики – президентом федерації якої ви є? І це питання не лише у мене, а ще і у Рахункової палати, яка зробила аналіз роботи і у них дуже багато питань, що стосуються витрат бюджетних коштів міністерством. Далі. Щодо закупівель та тендерів, які проходять в міністерстві. Компанію, яка постійно виграє тендери в міністерстві, "Віва-атлетика" очолює брат першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула Дмитро Гоцул. Причому, не дивлячись на те, що грубо порушуючи технічні умови тендерів. І саме болюче, що обурило велике суспільство сьогодні, велику частину суспільства. На останньому Чемпіонаті світу, який відбувся в Англії, наші легкоатлети вийшли в костюмах зовсім без розпізнавальних знаків. Тобто, знаєте, вийшли цигані шумною толпою. І саме це із-за того, що Ігор Гоцул, який до останнього торгувався за свої пріоритети, за свої дивіденди, забув сказати компанії, щоб вона зробила флаг на костюмі, щоб вона зробила герб, щоб вона обозначила державу. Це якою повинен бути цинічною і жадною людиною, щоб так нехтувати українськими символами. мій виступ був як звернення до Апарату Верховної Ради України… від Верховної Ради до МВС, НАБУ, НАЗК, щоб вони провели необхідні заходи і дали правову оцінку тим діям і тому свавіллю, яке відбувається в Міністерстві молоді та спорту України. Я хочу заявити, що фракція Радикальної партії Ляшка не дозволить чиновникам з міністерства чи будь-яким іншим чиновникам набивати свої кишені за рахунок обкрадання українських спортсменів. Дякую. Я прошу секретаріат оформити виступ як депутатське звернення. І я запрошую до слова Сергія Соболєва, який передає Бабак, Олені Бабак. Прошу, пані Олено. Альона Бабак, "Об'єднання "Самопоміч". Шановні українці, сьогодні є надзвичайно великий запит соціальний всього нашого суспільства до об'єднання української нації, об'єднання навколо ідей, проектів, ініціатив, які є абсолютно зрозумілими для кожного українця і абсолютно такими, які будуть для всіх важливими і правильними. І такими ідеями, такими речами, які би були об'єднуючими для всієї нашої української нації, є безумовно Україна добробуту, України – зелена країна. На жаль, в парламенті ми абсолютно, абсолютно не приділяємо уваги тому, щоб робити нашу країну зеленою країною, країною добробуту. В той час, як європейський Союз вже другий рік поспіль впроваджує так звану економіку замкнутого циклу, економіку, яка розвивається, яка базується на засадах розвитку екології землі для майбутнього, для наших дітей. При цьому Україна, на жаль, в минулому році заплатила 50 мільйонів доларів за те, що ввести на територію України макулатуру. Ви уявляєте собі? Просто макулатуру ми купили за долари для того, щоб привести сюди.

6 відсотків всього побутового сміття, яке генерує наша держава, на жаль, але так є це цивілізаційний аспект, вони переробляються. Сьогодні в парламенті є законодавча ініціатива це Закон про упаковку і відходи упаковки, який підписаний і поданий депутатами практично всіх політичних сил, 26 народних депутатів його підписали. Це закон, який фактично дав би можливість 30 відсотків відходів, які сьогодні утворюються направити на перероблення, а не на сміттєзвалище. Але сьогодні він блокується, на жаль, в парламенті. Друзі, я закликаю вас, вся наша політична сила "Об'єднання "Самопоміч", закликає нас всіх об'єднатись навколо ідеї добробуту і зеленої країни для того, щоб ми розпочали той процес, який сьогодні волонтери на всіх рівнях і в школах чи екологічні школи, і просто в окремих містах почали робити це самостійно. Давайте дамо інструмент, інструмент розширеної відповідальності виробника для того, щоб те, що сьогодні є волонтерським… …стало нашим, нашою практикою і практикою на всій Україні. Давайте приймемо цей закон і почнемо дійсно будувати країну Україна зеленою країною. Дякую. Дякую. Будь ласка, наступний виступ народний депутат Ігор Луценко. Прошу вас, пане Ігоре. Шановні колеги! Шановні виборці! Ігор Луценко, фракція "Батьківщина". Вчора в офіційно наданих сюди, в цю залу, відеоматеріалах ми нарешті дізналися, хто ж заблокував процес обміну українських полонених. В відеозаписах звучить фраза Надії Савченко, що вони, мається на увазі окупаційна адміністрація "ДНР", нікого не віддають зараз, щоб нічого не спортить Медведчуку. Ви всі зрозуміли, хто зараз заблокував процес обміну полонених? Полонених не дають Україні, тому що Медведчук висунув якісь нам вимоги! Офіційно призначена Президентом особа, за якою тягнеться шлейф колосальних злочинів, починаючи зі Стуса і закінчуючи сьогоднішнім моментом, сьогодні продовжує шкодити Україні, за схвалення Порошенка. Я нагадаю, яких успіхів досягнув цей "чудовий посередник" (в лапках) при тому, що він роками користувався цим статусом. Перше. Налагоджено чудовий канал імпорту нелегальної контрабанди насправді нафтопродуктів з Росією через "Прикарпаття-Захід-Транс". Про це є рішення, до речі, Комісії з питань приватизації, що там є колосальна корупційна схема. Багато моїх колег намагалися свого часу протестувати проти всього, але все блокується Адміністрацією Президента, яка контролює відповідний суд, в якому заведено корупційні кінці цієї схеми. Друге. Успішно налагоджена мережа збуту цього контрабандного контрафакту через мережу "GLUSCO" так звану, яка зараз розрослася по всій Україні, і яку контролюють наближені до Медведчука люди. Третє. Великий успіх Медведчука – це схеми поставки вугілля через Росію з ОРДЛО. Врешті-решт, четверте. На сьогодні є інформація, що наближені знову-таки до Медведчука структури заходять у найбільші українські телеканали. Для чого? Щоб маніпулювати країною і продовжувати інформаційне знищення нашої нації. От є роль посередника Медведчука. Та я хочу звідси з високої трибуни крикнути на Банкову. Агов, пане Порошенко! Може вистачить нам цих посередників, які блокують нам обмін полонених, а навпаки тут грабують нашу країну.

Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці! Шановні колеги! В проміжках між сесійними засіданнями я зараз багато відвідую університети, вузи по всій Україні, де спілкуюся з молоддю і закликаю їх приймати більш активну участь у соціально-політичному житті України тому що саме від них залежить майбутнє України. Так от якраз спілкуючись зі студентами, в понеділок я був в рідному місті Кропивницькому, в Центрально-українському університеті технічному. Найбільше питань, які задають студенти, які тільки поступили або якраз завершують своє навчання: а що ж нам робити далі. Вони здобувають освіту, молодь, дуже активно, скажемо, цікавиться новітніми знаннями, здобуває в різних сферах досить висококваліфіковану освіту. Але найголовніша проблема – а де її потім реалізувати. Проблема сьогоднішньої української молоді в тому, що роботодавці, які хочуть бачити досвідчених, щоб з досвідом працівники, а молодому студенту, який закінчив вуз, немає куди йти працювати. І так само не може піти ні в політику, ні до влади, ні піти в приватний сектор, в бізнес. Саме тому ми запропонували такий пілотний проект, програму стажування молоді в органах місцевої влади і державної, дати квоту для того, щоби там молодь могла здобувати досвід, щоби молодь могла здобувати знання і практику. і практику. Але так само потрібно і на державному рівні, і цим якраз повинно і займатися Міністерство соціальної політики, запровадити квоти для того, щоби молодь могла йти працювати в приватний сектор, в бізнес. Щоби ми не втрачали досвідчені кадри, які виїжджають за кордон, а щоби ми могли тут їм забезпечити нормальну роботу і зарплату. Ті зарплати мізерні, які сьогодні є, і ті опоненти, які нам говорять, що на 5 тисяч гривень – це дуже велика мінімальна зарплата, це катастрофічно мала зарплата. І студенти не готові йти працювати на таку зарплату. Вони, безумовно, поїдуть в Польщу, на 500 євро. Вони, безумовно, поїдуть за кордон, де більша зарплата. І я хочу кілька прикладів талановитих наших українців, які виїхали за кордон. Семен Кругляк з міста Олександрія Кіровоградської області, який зробив винахід видобутку електроенергії з повітря фактично, його забирали 10 найкращих вузів в освіту, боролися за те, щоб він поїхав до них, і він переїхав в Гарвард. Жодної підтримки державної він тут не отримав. Антон Цибко з міста Голованівськ, також Кіровоградської області, який переміг на олімпіаді світовій з інформатики в Тегерані, так само не знайшов підтримки в Україні і поїхав за кордон. Саме тому Радикальна партія Олега Ляшка закликає затвердити програму підтримки української талановитої молоді, створити умови тут для того, щоб молодь могла працювати, а для цього потрібно запровадити нормальну роботу індустріальних парків, містечок ІТ, куди молодь сьогодні іде найактивніше працювати. Щоб ці сфери піднімали нашу економіку і щоб наша українська молодь залишилася тут, в Україні, розвивала Дякую. Будь ласка, народний депутат Шипко. Пане Андрію, запрошуємо вас до слова.

щодня нас, українців, становиться менше, 422 людини на день, саме з такою швидкістю зменшується населення України. Нас стає менше, бо українці помирають на 10-15 років раніше ніж європейці, нас стає менше, бо молоді сім'ї не наважуються народжувати другу або третю дитину, нас стає менше, бо молодь, майбутнє нашої країни, шукає долю вже по закордонах. Проблема міграції, вона знайома у всьому світі, українці їдуть до Польщі, поляки до Німеччини, німці до Англії, але кожного року з України їде близько 7 тисяч медичних працівників. І наші вже країни-сусіди спростили працевлаштування для наших медичних працівників. І лікарі, які зневірилися в медичних реформах, в оцих всіх заявах, вони просто їдуть. Вдумайтеся, сьогодні у нас не вистачає 42 тисячі лікарів і 100 тисяч медичних сестер. Скоро нашим пацієнтам прийдеться їхати за кордон, щоб отримати консультацію лікаря, лікаря А хто ж до нас приїде? Хто приїде до нас на зарплату 150 доларів? За результатами дослідження Держстату понад 6,5 мільйонів українських родин в прошлому році відмовляли собі у найнеобхіднішому, крім харчування. Ще понад 600 тисяч українських родин не має достатніх коштів навіть на харчування. Шістдесят відсотків українських родин не можуть самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги та змушені звертатися за субсидіями. Коли народ біднішає, а газ зростає у десять разів. Керівництво держави має усвідомити, що людина, її життя і здоров'я є найвищою цінністю держави, це третя стаття Конституції нашої країни. Бо без громадянина Україна не відбудеться. І тому наша група вимагає, перше – потрібно підняти економіку з колін, і я тут згоден з моїми колегами з Радикальної партії. Ми відпрацювали з великими підприємствами, розробили законопроект 8145, який дасть економіці нове дихання. досить гратися в медреформу. Є законопроект 4981 треба вводити страхову медицину. Третє – підтримка сім'ї та її захист, надважливе завдання. Законопроект 6063, який зібрав п'ятдесят тисяч підписів, і ми його передали Уповноваженому Президента з прав дитини, треба негайно вносити. Прошу вважати мій виступ зверненням до Голови Верховної Ради щодо негайного внесення на голосування в парламент на наступний… Дякуємо. Позиція зрозуміла. Колеги, я продовжувала роботу парламенту до 14:10. Тому зараз останній виступ, ми збалансуємо чоловічу присутність сьогодні в залі пані нашою шановною колежанкою Кошелєвою. Я прошу вас виступити. І будемо закривати сесію. Шановна пані головуюча! Шановні українці! Колеги народні депутати! З цієї високої трибуни я хочу звернутися до уряду з вимогою переглянути непослідовну соціальну політику. Звертаю вашу увагу, що в усьому світі саме рівень добробуту громадян є найголовнішим показником ефективності соціальної політики держави. Адже саме добробут громадян характеризує забезпеченість населення необхідними матеріальними і духовними благами. Натомість українська влада далека від потреб українців. Купівельну спроможність громадян поступово з'їдає інфляція, спад виробництва та безробіття, а зростаючий рівень бідності українців призводить до вимушеної міграції молоді з України. В Україні складається катастрофічна ситуація у сфері молодіжного безробіття, в більшості випадків випускники професійно-технічної та вищих навчальних закладів не в змозі знайти доступну роботу та достойну зарплату, вимушені працювати не за спеціальністю, а, отже, виживати на межі бідності. Водночас хочу нагадати, що статтею 47 Конституції України передбачено право кожного громадянина України на житло, а громадянам, які потребують соціальний захист, житло надається безоплатно або за доступну плату. Але, на жаль, держава не вживає достатніх заходів для забезпечення житлом громадян України, особливо молоді. Наприклад, уряду не вдалося досягти очікуваних результатів внаслідок Державної програми забезпечення молоді житлом у 2013-17 роках. Вдумайтесь, програмою було заплановано забезпечити 17 тисяч молодих сімей, а реально отримали житло лише 8 відсотків і це дані офіційного звіту Рахункової палати. Крім того, в умовах призупинення функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та відмови від проведення статистичних спостережень на сьогоднішній момент не можливо встановити фактичну кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку. З огляду на зазначене, я звертаюся до уряду з вимогою забезпечити функціонування зазначеного реєстру. А також дати доручення Державній службі статистики України відновити ці спостереження та контролювати наявність житла для молоді. Крім того, я закликаю підтримати внесений народними депутатами фракції Радикальної партії Олега Ляшка метою якого є відновлення бюджетної Програми надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво, реконструкцію та придбання житла. Прийняття цього законопроекту відновить фінансування житлових програм із загального фонду Державного бюджету і дозволить підвищити рівень життя внутрішньо переміщених осіб, в тому числі молоді та учасникам АТО. Команда фракції Радикальної партії Олега Ляшка активно працює над тим, щоб конституційні права кожного громадянина України на достойний рівень життя та житло були реалізовані належним чином, Шановні колеги, я хочу звернутися також до секретаріату Верховної Ради і нагадати, що народні депутати України пан Мусій і пан Бондар, які виступали сьогодні в нашій рубриці виступів, просили, щоби їх виступи були відповідним чином оформлені як звернення до Кабінету Міністрів і інших структур влади. Я хочу подякувати колегам за два надзвичайно таких не простих, але плідних сесійних тижні. Я хочу нагадати, шановні колеги, що наступного тижня народні депутати працюють з виборцями, це прекрасний час… це прекрасний час відвідати свої округи, міста, села. Так. Подивитися, що відбувається з українськими коровами та іншими тваринами, які живуть в українському селі. Ну якщо серйозно, то я також хочу ще нагадати, що останній тиждень залишається для заповнення електронних декларацій, щоб ніхто з колег не забув вчасно їх подати. пленарне Верховної Ради України відбудеться у вівторок, 3 квітня, о 10 годині. А ранкове засідання Верховної Ради України сьогодні я оголошую закритим. Дякую всім. Дякую, колеги. Хорошого тижня.